Predlagateljica je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog strategije ste primili. Kod donošenja strategije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona, to su članci 194. do 202. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu o strategiji proveli su Odbor za gospodarstvo, Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak. Izvolite ministre. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Zahvaljujem se predsjedniče, poštovana zastupnice, zastupnici. Želim kratko u nekoliko crtica reći nešto o ovom prijedlogu Industrijske strategije Republike Hrvatske od 2014. do 2020. godine. ono što je osnovni motiv bio da je to ustvari predstavlja neki oblik državne intervencije ili državne politike usmjerene ka unaprjeđenju poslovnog okruženja i prema onim područjima ili sektorima ili tehnologijama od kojih se očekuje veći doprinos i gospodarskom rastu i zapošljavanju. Željeli smo kroz analizu stanja hrvatske industrije utvrditi osnovne probleme hrvatske industrije, dati prijedlog za unaprjeđenje poslovnog okruženja kako bi se stvorili bolji uvjeti i poslovanje za sve aktere U sklopu izrade Industrijske strategije napravili smo cijeli niz analiza, mislim da su tisuće stranica u igri, od makroekonomskog okruženja, prirodnih ljudskih resursa, kvantitativnih i kvalitativnih analiza, i sad ono ključno fokus je bio prerađivačka i građevinarstvo, informacije i komunikacije. Nadalje, analizirali smo i strateški dokument EU te na kraju definirali model za vrednovanje i grupiranje ključnih industrijskih pod djelatnosti. Naravno da smo morali paralelno se uvijek povezivati sa ključnim dokumentima EU. Analizirane su i identificirane ključne odrednice industrijskog rasta a sistematiziranjem tih rezultata može se zaključiti kako su te odrednice produktivnost rada, investicija u fiksni kapital, udio visokoobrazovane radne snage, ulaganje u istraživanje i razvoj i izvoz. Temeljem svih navedenih analiza u strategiji prema kriterijima profitabilnosti, izlazne orijentacije, veličine djelatnosti identificirane su ključne industrijske djelatnosti koje imaju najveću sposobnost rasta, zapošljavanja i razvoja. Ja ću ih taksativno ovdje nabrojati: proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, proizvodnja računala te računskih i optičkih proizvoda, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, računalno programiranje, savjetovanje i povezane djelatnosti tzv. ACT, proizvodnja elektroničke opreme, strojeva, uređaja, proizvodnja prehrambenih proizvoda i proizvodnja namještaja. Prepoznali smo i tu važnu ulogu proizvodnje prehrambenih proizvoda, znači prehrambene industrije, prerađivačke industrije te namještaja. U hrvatskom gospodarstvu kao strateških, premda prema kriterijima vrednovanja ne ulaze u cjelini sa svojim djelatnostima u skupinu tzv. nazvanih pokretača. Također smo ostavili sve mogućnosti da se nakon što se godišnjom revizijom utvrdi da su se ostvarili rezultati za prelazak kroz skupinu pokretača i sa tim industrijama dodjeli status pokretača te na njih primjene sve vertikalne mjere identificirane Industrijskom strategijom. Samo malo pojašnjenje oko toga, 80% predloženih mjera su horizontalne, znači idu na sve industrije a smo 20% su one vertikalne koje će se koncentrirati isključivo na skupini tzv. pokretača ovih ključnih potencijala razvoja. Kao glavne strateške ciljeve Industrijske strategije definirali smo repozicioniranje identificiranih strateških djelatnosti na globalnom lancu vrijednost. Znači ključni ciljevi rast obujma industrijske proizvodnje po prosječnoj godišnjoj stopi od 2, 85%. Napravili smo tri scenarija, vama prikazali sva tri, odabrali onaj realni srednji da ne idemo u pesimizam a niti ni u pretjerani optimizam. Podsjetit ću vas u prvih sedam mjeseci ove godine iako je prema ovoj industrijskoj strategiji planirani rast industrijske proizvodnje bio u 2014. 1% i 2015. 1%. Mi u ovih prvih sedam mjeseci ove godine imamo 2% rasta, znači da smo u onim planovima kako smo i realno procijenili rast …/Govornik se ne razumije./… Industrijske proizvodnje. Rast broja novozaposlenih, u slučaju toga rasta vraćamo se otprilike 2020. godine na obujam iz 2008. godine, onako … rečeno na tim razinama. Ako dobar dio tog rasta bude baziran na ovim djelatnostima kako je procijenjeno matematičkim modelom, znači … drugom procjenom, očekujemo 86 tisuća novozaposlenih u industriji do 2020. godine, to su radna mjesta koja smo izgubili u industriji svih prethodnih godina, počelo od '09., '10., itd., itd. pa i do 2013. godine. Naravno da je uvjet da se minimalno u tih 86 tisuća novozaposlenih treba biti 30, udio visoko obrazovanih je 30%. Rast produktivnosti radne snage za gotovo 70% jer imamo prilično problema sa produktivnostima u niz industrijskih grana, ali ne u ovim koje su pokretači i koje su identificirane kao strateške. I naravno povećanje izvoza u tom razdoblju za 30%. U ovoj godini isto imamo već rast u okviru predviđenih brojeva u ovoj strategiji i promjena naravno strukture izvoza u korist izvoza proizvoda visoke dodane vrijednosti. 4 su ključna područja djelovanja kojim strategija se definira. Definira dolazak do ciljeva, a to je stvaranje stabilnog investicijskog okruženja, poticanje strateške suradnje industrije i obrazovnog sustava, restrukturiranje javne uprave i administracije te razvoj tržišta kapitala. Za svakog od tih … područja definirano je i niz konkretnih mjera za realizaciju postavljenih ciljeva, kao i prijedlozi za stvaranje pretpostavki za implementaciju kako bi se planirani ciljevi i ostvarili. Imam još tu puno toga suhoparnog možda teksta, ali ja ću se koncentrirati još na 3 ključne poruke. Prva je, otvorili smo javnu i stručnu raspravu koja je trajala 2 mjeseca. Obišli smo sve županije u Hrvatskoj u suradnji sa … i …. Bilo je prisutno ukupno oko 2 tisuće ljudi koji su sudjelovali u javnoj i stručnoj raspravi na tim skupovima, od toga barem 90% gospodarstvenika. Predlagali su, razgovarali smo s njima, vrlo afirmativni njihov je bio pristup pa i proaktivni na način da su željeli pomoći u izradi konačnog dokumenta. Nakon ta 2 mjeseca obilaska svih županija, cijela logistika okupljanja tih ljudi s njihovim prijedlozima koji su dijelom ušli u tekst, dijelom se obrazložili, razgovarali smo sa diplomatskim zborom, sa kolegama iz austrijskih komora, prezentirali iz njemačkih. Ja sam osobno npr. bio na nekim sastancima, recimo kolege iz … su bili kod nas pa su tražili industrijsku strategiju, ja sam rekao da je sada još u fazi procedure Vlade i Sabora, ali bez industrijske strategije oni nemaju strateških promišljanja u nastupu bilo koje regije jer hoće vidjeti kojim mjerama i koji je fokus bilo koje od države, tako da su isto podržali donošenje i vrlo jasno rekli, šteta što nismo to učinili godinama prije. Svima je bio jedan zaključak, o svim ovim, diplomatskih zbora, gospodarskih komora, …, gospodarstvenika, gotovo 2 tisuće je bilo zainteresirano doći, nekoliko sati s nama razgovarati o industrijskoj strategiji, znači da imaju motiv o tome vrlo otvoreno razgovarati. Svima je bio sličan zaključak, a to je da konačno postoji jedan dokument koji govori u kojem smjeru hrvatska industrija treba ići, izradila se analiza gdje jesmo danas … rekli istinu kakva je i koja je podložna naravno, nakon … donošenja donošenja bilo kakvih novih mjera, novih sektora koji će se možda pokazati da u nekim sljedećim godinama su s obzirom na regionalna, europska ili globalna kretanja nešto drugo treba biti pod posebnom pažnjom ili nešto od postojećih, više neće biti u tom stupnju potencijalnog rasta. Vas molim poštovani zastupnici da obratite pažnju na mjere, mislim da mi savršene mjere koje želimo … u industrijskog strategiji možemo napraviti jedino ako svi zajedno, kažem i gospodarstvo i zakonodavna vlast i izvršna vlast porazgovaraju o tome, kaže svoje. Mi smo imali priliku dobiti vaše prijedloge i oko mjera i oko cijele industrijske strategije i tijekom javne rasprave, ali vjerujem da ima još prostora za mjere koje mogu poticati rast industrije i koje mogu se donijeti kako bi, bez obzira koja Vlada u kojem trenutku bila i bez obzira koji ministar je koje ministarstvo kada vodio, mjere koje se donose kao strateški dokument u sljedećih 7 godina se odnose na zaposlene ljude u industriji, … koji očekuju da će realizacija te strategije donijeti 86 tisuća novozaposlenih i ako imate bilo koji, u raspravi ovoj, prijedlog, imali ste priliku kroz javnu raspravu, ali ako imate bilo koji prijedlog mjera koji bi mogli pomoći razvoju industrije, mi smo otvoreni za sve za sve prijedloge. Eto, industrijska strategija je cilj, potvrditi snažnu odlučnost i Vlade i ministarstva u namjeri koncentracije na prerađivačku industriju … mislim, svi o njoj smo znali puno govoriti hvaliti je i reći kako je bitna, ali nikada nismo imali strateški dokument koji bi točno definirao smjer upravo toj prerađivačkoj industriji. Evo, toliko uvodno. Hvala vam lijepo.

dođemo do nivoa 2008. Od 2008.do danas u industriji je izgubljeno 160 tisuća radnih mjesta, a ova strategija do 2020.predviđa citiram "86 "86 tisuća novozaposlenih". Između novozaposlenih i novih radnih mjesta je velika razlika. Dakle nije točna vaša tvrdnja da bi ova strategija trebala dovesti po broju zaposlenih ili nadoknađivanju izgubljenih radnih mjesta na nivou 2008., upola manje. I drugo, rekli ste ovo je oblik državne intervencije u gospodarstvo industriju zapravo. Vaš kolega francuski ministar gospodarstva rekao je Europi treba novi europski new deal, a da bi on bio efikasan brat bratu 300 milijardi eura. U vašoj strategiji piše ovo je citat "Realizacija Industrijske strategije ne podrazumijeva znatna izdvajanja proračunskih sredstava za njezinu provedbu", dakle oslanjate se na kapital čiji, pretpostavljam banaka, a banaka ovdje nigdje nema. Ovo nije strategije, ovo nije na hrvatski new deal, ovo je otprilike popis državnih želja koje bi netko drugi trebao napraviti. Odgovor na repliku poštovani ministar Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan (HNS)** Hvala vam lijepo predsjedniče. Oko brojeva ako se možete samo malo bolje koncentrirati gubitak 160 radnih mjesta je u kompletnoj industriji. Ovo je prerađivačka industrija, to je dio ukupne industrije. To znači unutra nije energetika, rudarstvo, po NKD-u znači to su ta pravila Europske komisije i EUROSTAT-a. nije to Vrdoljak izmislio niti si može dozvoliti pa samo malo obratite pažnju na to. Ali ne možete ni vezati, ja sam pričao da trebamo doći na industrijsku proizvodnju prerađivačku 2020.-2008.sa većom produktivnosti ćemo imati manji broj zaposlenih u onim sektorima u kojima smo nekada na istom nivou proizvodnje imali veći broj zaposlenih. Dići ćemo si konkurentnost, imat ćemo veću produktivnost i apsolutni brojevi u broju zaposlenosti se ne mogu preslikati iz 2008.godine. Postoji matematički model koji je ovdje primijenjen i zato su nekad brojevi malo izgledaju i pre precizni da bi se potvrdio korištenje modela koji predviđa rast produktivnosti, konkurentnosti, rast prerađivačke industrije i na tom modelu se onda dobije taj broj, a ne da se vraćamo na 2008., a nije ni obuhvaćeno sve ovo što ste sada iznijeli jer jednostavno to nije strategijom obuhvaćeno. Što se tiče izvora financiranja realizacije strategije, to imate u mjerama i to što vi govorite to je svima nama problem. Ne treba biti posebno veliki znanstvenik u Hrvatskoj da kažemo da mi nemamo kapitala koji može sa konkurentnom cijenom pomoći našoj industriji i Vlada sigurno mora naći modele sa novim ekviti fondovima, evo sada smo ja i kolega Radoš baš razgovarali kako ćemo naći a to su kroz mjere, zato sam i rekao da su mjere vrlo bitne i koncentracija bi trebala biti u ovoj raspravi, kako isfinancirati realizaciju strategije. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa ministre. Nova replika poštovana zastupnica Martina Dalić. Hvala lijepo. Gospodine ministre strategije su ovih dana popularne u različitim sektorima, međutim mene iskreno zanimaju mjere koje ste vi već nekoliko puta podcrtali kako će se to što god da ste ciljali ostvariti. A ovaj popis mjera je zabrinjavajući. Kaže prva, "Donijeti pravni propis koji će osigurati stabilnost poslovnog okruženja". A šta ćete to donijet? Zakon kojim će se zabraniti donošenje novih zakona. Predviđate olakšice za ulaganje u transfer i tehnologiju, bez poreza na dobit 10 godina. Pa mi imamo Zakon o poticanju investicija u kojem imamo detaljno razrađen sustav poticaja za sve za raznorazne oblike koje ovdje spominjete, međutim problem je što poduzetnici vrlo teško dolaze u poziciju da realiziraju ove poticaje. Spominjete doprinose i oslobađanje od doprinosa za zapošljavanje. I to imamo u Zakonu o poticanju zapošljavanja. Ove mjere koje predlažete u glavi 1 u najvećoj mjeri imamo. A što znači to da će se posebno oporezivati plaće ostvarene radom u inozemstvu? Pa nas zanimaju plaće i radna mjesta koja će se ostvariti ovdje da bi se izvozilo, a ne osobe koje rade u inozemstvu i poseban sustav oporezivanja inozemnih dohodaka. A onda dolazi glava 3, a to je povećanje efikasnosti javne uprave. Ministre, tko vam je ovo pisao mora vam vratiti novac zato jel postoji i Vlada je predložila Strategiju razvoja javne uprave koja nekorenspondira sa vašim rokovima. Vi govorite o sustavu ocjenjivanja, reorganizacije rada prvi kvartal 2015. Ministarstvo uprav drugi kvartal 2017. Dakle predlažem vam ministre da možda obratite pozornost na nezavisne prijedloge koji rješavaju vaš problem. Hvala. Nisam primijetio u čemu je bila replika na moj uvodni nastup ali ću kratko pokušati glavu po glavu odgovarati ovdje. Dakle 2015.godine u prvom kvartalu ja mogu kroz Ministarstvo gospodarstva ponuditi pilot projekt, recimo jel možemo u prvom kvartalu možemo, … po svakom djelatniku. Da bi imao podlogu da to krenem prema Zakonu o državnim službenicima trebam usvojiti neke strateške dokumente i sa svojim kolegama i djelatnicima porazgovarati. Da li to možemo napraviti u prvom kvartalu u svim ministarstvima i u svim javnim tijelima, pa ljudi pa vi ste bili ministri svi manje-više većina koji tu sjedite pa znate kako bi to koliko će to trajati. Moj je prijedlog da se napravi pilot projekt, ja ću sebe dati i to je provedivo. Bez obzira što je … konačni cilj, ja mogu krenuti sa pilotom projektom prije i ako sam ambiciozan u tome da stanem na cilj možete vi reći da nisam usklađen da mi je lakše čekati '17.-tu godinu. Što se tiče ostalih mjera koje ste nabrojali u glavi 1, hvala vam što ste podsjetili to, Ministarstvo gospodarstva je donijelo Zakon o poticanju investicija i o ulaganju i ako itko zna bolje taj zakon jer ga provodimo, jer smo ga donijeli, provodimo ga na račun tog zakona su se otvorila mnoga nova radna mjesta koja su se na žalost nekim povijesnim vladama gubila. I naravno da ćemo te mjere koje se nalaze u tom zakonu ovdje staviti, da ne bi nekome sutra palo na pamet da ih mijenja. Ovo su mjere do 2020. godine. Doći će neke zločeste Vlade, doći će neke Vlade koje su povijesno se pojavljivali u hrvatskoj povijesti koje su odradile takav posao da su doveli do pada od šest, sedam i ne znam ni ja posto. Tako da, nemojte se hvatati za tekst u jednoj rečenici koji se poziva na mjere koje su danas implementirane. Naravno da su implementirane, a na vama je da pokušate jednom vi predložiti mjeru kao što sam rekao uvodno. Predložite mi mjeru. Nisam čuo od vas niti jednu mjeru, nego zamjerku da je napisana mjera koju je ova Vlada, ovo ministarstvo uvelo i … …/Upadica predsjednik: Hvala lijepa ministre./… … da imamo Hvala lijepo. Pa gospodine ministre vrlo je neuobičajeno da povijesni dokumenat kao što ga vi nazive u svom uvodnom ekspozeu obrazlažete sa 10 minuta. ovaj zanatski da tako kažem uradak koji uopće ne apostrofira stanje u kojem se Hrvatska nalazi. Druga stvar, te zločeste Vlade ako se ne varam od 2004. do 2008. su imale prosječan gospodarski rast od 4%. I druga stvar, osnovni problem ovog dokumenta je što niste povukli jasnu crtu nakon 2008. Jer 2008. ste imali i veliki broj zaposlenih i malu nezaposlenost i uravnotežen proračun. I onda se dogodila gospodarska kriza u cijelom svijetu i ona je u Hrvatskoj napravila to što je napravila u industrijskoj proizvodnji. Međutim, ono što je ključno u ovoj strategiji bilo je i okvira za gospodarski razvoj, nisu bile strategije itd. pa su predviđale nešto. Nemojte se hvaliti sa instrumentima koji su uvedeni prije 12 ili 13 godina, jer oslobađanja od poreza na dobit je je olakšica koja je stara. Pogledajte si malo, ne trebate čitati papire, ja ću vam reći. Preko 75 milijuna ulaganja i preko 60 zaposlenih, 10 godina se ne plaća porez na dobit. Novo zaposleni, dakle ako zaposlite novog djelatnika ne plaćate zdravstveni doprinos itd. To su mjere koje su dovele do onoga što smo imali 2008. godine. obranaški se postavljati na svaku kritiku. Ali ponavljam vam, na žalost ova Strategija ne akceptira stanje u kojem se Hrvatska nalazi, a to je ključno ako nešto proizvodite kojem ćete to tržištu prodati. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Ivan Vrdoljak. Dakle, ja opet nisam vidio di je bila replika na moje izlaganje, zato što ja u ni jednom trenutku u izlaganju nisam rekao da je to … …/Upadica Šeks, kolega Šuker. Dakle, ja ni jednog trenutka nisam rekao da je to povijesni dokument. Dakle, malo samo više koncentracije i ako može prijedlog za neke mjere i ako može. Ja ne mislim braniti, pa zato sam rekao ljudi pomozite, pa dajte prijedloge. Pa imali smo mjeseci javne rasprave, bili smo kod vaših kolega u svim institucijama. Zvali smo saborske klubove, pa dajte nam prijedloge. Pa di su nam, zašto nam ne kažete koje mjere, inače ima jedna izmjena malo tih mjera da nemamo ograničenje investicije kod oslobađanja poreza na dobit. To je ta promjena mala, ali tako nebitno. Može netko sutra doći i ukinuti to. skinuli limit koji je bio postavljen na to, to je razlika što ste vi rekli da je to mjera od. Nije isto, malo je drugačija, nema limita. Znači na sve, nema limit koji je bio postavljen. Znači, samo malo više koncentracije. Nije povijesni dokument koji nisam rekao. Neke mjere su ponovljene zato da se ne ukidaju, neke nove predložene. I ako imate sadržaj koji treba biti unutra, koji će pomoći industriji a ne osobnoj politici ja sam ga spreman sutra stavit unutra, samo da vas čujem od vas. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Poštovani zastupnik Đuro Popijač, replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine ministre, ne znam da li ste rekli povijesni ili ne, ali ste rekli da je zapravo ovaj dokument strategija koji je Hrvatska dugo čekala. Pa Pa evo ja ću vam zaista pokušati pomoći i reći vam da od ovoga što ste, što vi mislite da je strategija da to iskoristite i da vratite to onim autorima koji su to pokušali nazvati strategijom i da iskoriste ovaj set kvalitetnih podataka i da konačno i naprave strategiju. Dakle, od 380 strana ili koliko ih ima, 80% ovog dokumenta u biti prepričava analitičke i statističke podatke od raznih institucija na različite načine Državnog zavoda za statistiku, Hrvatske narodne banke, FINA-e, koga sve ne. Dakle, to je koristan dokument, ali taj dokument se ne može zvati strategijom. Ako je, jer i sama ta analiza i sve ono što je ovdje napisano i sami autori se od toga ograđuju jer su rekli u jednoj rečenici da oni zapravo su eto to uzeli ali ne garantiraju točnost tih podataka, pa bože moj ne možemo ni staviti ruku u vatru da sve ono što se iz toga izvodi da je točno, a ima i netočnih podataka na kraju krajeva ako netko to pažljivo čita. I ako je rezultat svega toga nekoliko strana na kraju teksta strateški ciljevi hrvatske industrije u 2014. i 2012. to zaista ne može se zvati dokumentom koji može hrvatskom gospodarstvu, hrvatskoj industriji kud da se ide. I ako je rezultat svega toga da nam se kaže da treba stvarati stabilno investicijsko okruženje, da treba restrukturirati javnu upravu, razvoj tržišta kapitala, da treba povezivati školstvo i industriju. Pa zar je to trebalo toliko. Pa to svi danas i što se kaže vrapci na grani pjevaju. To nije strategija i to nije ono što se moglo iskoristiti iz svih ovih podataka koje ovaj dokument sadrži. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani ministar Ivan Vrdoljak. Hvala predsjedniče. Evo kolega Šuker je prije vas rekao kako nismo utvrdili gdje smo, a sad vi govorite da je previše analitike. A mi smo se odlučili za neki volumen analitike, nekom od vas paše, nekom ne paše, ja dajem sebi i svojim kolegama diskrecijsko pravo da je nužna vrlo ozbiljna analitika stanja i da to treba biti u jednom takvom strateškom dokumentu. A kao što kažem, ponovit ću opet, mislim da koliko god trebate papira da bi rekli da je neki strateški dokument ja sam bio svjedok stotine, možda i nekoliko tisuća strateških dokumenata, puno papira bez egzaktnih provedenih mjera. Pa ako se možemo dogovoriti oko mjera trebat će nam 5 strana koje će realizirati ljudsku strategiju i zaposliti desetke tisuća ljudi ma tko vodio koju Vladu. Tako da ako je glavna zamjerka količina strana u analitici ili omjer analitike sa mjerama ja je mogu prihvatiti ali i dalje stajati iza ozbiljnosti ovog dokumenta. Hvala. Poštovani zastupnik Goran Marić, replika. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine ministre kazali ste izrada ove strategije je državna intervencija na postojeće stanje. Strategija se odnosi na određivanje osnovnih, temeljnih, dugoročnih ciljeva. Strategija nije nikada bila niti će biti intervencija se ostvarenje dugoročnih ciljeva ne mogu odnositi na intervenciju i popraviti postojeće stanje. I ne znam kako može strategija popraviti stanje u 2014. godini a odnosi se i na 2014. godinu kad smo na izlazu iz te godine. Sa strategijama se dolazi na vlast, a ne odlazi s vlasti. Govorili ste o prerađivačkoj industriji. Naravno da je stanje neodrživo i da treba hitno reagirati. Ali strategija nije hitno reagiranje. Udio prerađivačke industrije u BDP-u je od 2000. do danas pao sa 14,8% na 11,8%. Znači, udio u BDP-u je pao 20% u osam godina, evo od 2000. do danas, u 14 godina. Treba intervenirati ali ne strategijom. Kako smanjiti troškove financiranja? To kao da nikoga ne interesira u Hrvatskoj. Već desetljećima troškovi financiranja svih aktivnosti pa i industrijske u Hrvatskoj su veći i udio u ukupnim troškovima je veći od 6 do 10% od svih drugih. Kako povećati kreditnu aktivnost? Kako trenutno financijsku disciplinu konačno uspostaviti u Hrvatskoj? Kako smanjiti troškove, pogotovo energetske? Zašto plaćati u industrijskoj proizvodnji nepotrebnu snagu energije? Zašto komunalnu naknadu nepotrebno plaćati za investicije koje se otvaraju? To su mjere koje mogu popraviti trenutno stanje. Strategija je dobra ali se trenutno stanje ne popravlja strategijom. Evo, to je moja osnovna zamjerka. Hvala lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovani ministar Ivan Vrdoljak. **Vrdoljak, Ivan Znači, ovo izlaganje je sigurno u smjeru konstruktivne rasprave koja kaže da strategija se treba izanalizirati i donijeti zbog nekih budućih vremena, ali da će popraviti 2014. ili bitno naopačke okrenuti 2015. treba niz godina. Kao što ste rekli desetljećima naša industrija kapital plaća više nego njihovi konkurencije u Europi. To je problem koji imamo desetljećima i moramo ga promijeniti zajedno, naći modele. Mi smo nešto predložili pa nadam se da ćemo sutra imati barem bliže bliže cijenu kapitala kao njihove konkurencije posebno u Europi kao velikom tržištu a onda i na globalnom tržištu. Tako da s vašom raspravom se slažem. Trebamo sa ovim točkastim mjerama što prije krenuti i pokušavamo ići i popravljati sektor po sektor, ali mislim da je strateški dokument koji se treba donijeti kako bi znali pa u krajnjoj liniji novim investitorima bili oni strani ili domaći da znaju što mogu očekivati '16. i '17. Nije loše, a vidim da je tako išla i vaša rasprava. Hvala vam lijepo. Hvala i vama poštovani ministre. Poštovana zastupnica Vesna Škare-Ožbolt, replika. Poštovani gospodine ministre ja sam vas pažljivo slušala i moj dojam je, a slušala vas je i hrvatska javnost, ništa nije mogla iz ovog vašeg uvodnog izlaganja zaključiti. Ja mislim da je ova strategija s kojom praktički izlazite na kraju mandata odnosno pred kraj mandata izuzetno važan povijesni dokument gledajući gledajući stanje u državi. Nažalost, ova Vlada nije napravila cjelokupni razvoj strategije Hrvatske pa je onda ovo samo jedan element koji radimo dakle mozaik a nemamo cijelu priču. Međutim, vi ovdje u ovom izlaganju niste iznijeli nitijedan element ništa što bi trebalo predstavljati razvoj Industrijske strategije Hrvatske. Ja vas molim da se vratite za govornicu i da u bitnim elementima kažete što je to vaša vizija. Djelujete totalno nepripremljeno, ja vas molim da javnosti a i nama zastupnicima točno kažete čvrste elemente ove strategije. Jer u ovih 300 strana vidjeli smo napisanih praktički ponovljenih priča iz brojnih strategija koje smo imali u ovom Saboru. Evo ja vas umjesto komentara pozivam da se vratite i da kažete. **Leko, Josip (SDP)** Odgovor na repliku, poštovani ministar Ivan Vrdoljak.

novozaposlenih u industriji, rast produktivnosti radne snage za gotovo 70% i povećanje izvoza u tom razdoblju za 30% uz promjenu strukture tog istog izvoza. Jel to može biti jasnije? To su ciljevi. Mjere su navedene, analitika ima 80 strana. Da vas opterećujem sa cijelom analitikom kako smo došli do toga, kako je izgledala industrija povijesno, u kojoj fazi koja industrija je propadala i kako su kolege rekle gubili stotine tisuća radnih mjesta, pa mogu to učiniti. Ali ja ću ponoviti nama je cilj strategija, a vama je očito nejasna. Rast obujma proizvodnje pod 2,80% prosječno ima po svakoj godini 1%, 1% razrađeno unutra. Rast broja novo zaposlenosti u industriji, koja je tu navedena i analizirana, prema pravilima NKD-a, Eurostata itd. 86 tisuća. Moramo dići produktivnost rada u toj istoj industriji to nam je najveći uteg i moramo podići za 30% izvoz jer ne možemo bazirati rast industrije na domaćoj potrošnji jer je domaća potrošnja direktno vezana za aktivnost banaka u Hrvatskoj i ne možemo očekivati rast od 30, 40% potrošnje u slijedećih 7 godina ali možemo to nadoknaditi sa izvozom u onim strateškim industrijama koje su tu navedene, a to je farmacija, ACT, metaloprerađivačka, elektroindustrija i one koje to mogu postaviti su prehrambena i drvna industrija. Ja mislim da je to javnosti jasno. Ako žele vidjeti dokument one su u krajnjoj liniji bile u raspravi, ne vidim što je bilo nejasno u tom stavu. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama ministre. Da li predstavnici radnih tijela, odbora Hrvatskog sabora žele iznijeti svoja izvješća? Nitko se ne javlja. Otvaram raspravu. U raspravu idemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je klub Nezavisnih zastupnika, poštovani zastupnik Slavko Linić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, ministre sa suradnikom, kolegice i kolege. Strategija je nešto što govori o tome kako ćemo se ponašati u narednim godinama. I svaka strategija je uvijek nešto općenitija jel bitni su provedbeni akti. Prema tome, mislim da raspravljati o strategiji neovisno što je to krajem mandata ove Vlade je dobro. Zašto? Tada postoji dokument o kojem će netko novi nešto doradit, izmijenit ali barem ćemo znati u kojem smjeru se krećemo. U ime kluba govorit ću o nedostacima određenim u ovom strateškom dokumentu, ako još postoji mogućnost da se nešto intervenira, doda i promjeni. Samo podaci su vrijedni iz razloga što možemo jednostavno dobiti uvid u to gdje se nalazimo danas u prerađivačkoj industriji. Imaju veliki nedostatak, a taj veliki nedostatak je što u kvantitativnim analizama ne obuhvaćaju 2013. godinu, bitna godina. Zašto je bitna? Jer se stanje pogoršalo to je pod broj jedan, postali smo članovi EU to je pod broj dva i tri pokušane su provesti određene mjere pogotovo u sanaciji nelikvidnosti i zaduženjima. To su jednostavno toliko bitne stvari koje mijenjaju određenu poziciju kod svega ovoga. A dapače kad promatramo što su karakteristike te industrije pa vidimo da je ta industrija deinvestirana, da je sve otišlo u potrošnju, 80% našeg bruto društvenog proizvoda je potrošnja, 19% je jednostavno investicija, a ona pozitivna razlika uvoza i izvoza 1%, znači premali izvoz. I kad to promatramo da je itekako važna 2013. u tom dijelu. S druge strane, utvrđujemo da imamo sve manji broj zaposlenih osoba, da samo najniži u Europi po tome, s druge strane ocjenjujemo da je radno aktivno stanovništvo je niže. Što se ja ne bih složio. Zašto? Jel ako promatramo Zakone o mirovinskom sustavu vidimo da ćemo ići na 67 godina umirovljenje, pa je onda pitanje kako vratiti dio umirovljenika u proces pa bi ja jednostavno i one umirovljene uzeo u radno sposobne ako želimo jaču strategiju i jače mjere u tom djelu. Vraćati sve one koje smo rano umirovili zbog neuspješne industrije pa ćemo vidjet da ipak raspolažemo sa educiranom, kvalitetno još uvijek sposobnom radnom snagom. Znači to su stvari koje u tim analizama nisu dovoljno naglašene. Isto tako vidimo stravičan pad upravo zaposlenih u tim industrijama koji kad bi uzeli 2013. je još gori. Pa kad gledamo rudarstvo i sve ostalo 36% je pad, a u isto vrijeme vidimo da se hvalimo, imamo jake prirodne resurse, jake prirodne, stravičan pad. A da ne govorimo onda što je sa građevinarstvo a znamo što znači investicije još u infrastrukturu kad govorimo o željeznicama i lukama, i što znači u energetiku kad govorimo o nedostacima proizvodnje električne energije neovisno je li termoelektrana ili hidroelektrana. I sad bi još naglasio nedostatak ove strategije. Pa kad promatramo što su ciljevi vidimo rast od 2,8% godišnje prosječno, vidimo da je to dizanje 70% produktivnosti. Pa ocjenjujemo da su to možda nedovoljno snažni poticaji, nedovoljno snažni ciljevi da bi nas pomaknuli. I onda ja dolazimo da je možda najveća greška što su nama izrađivači strategije jednostavno odustali od bitnih djelatnosti koje su važne za prerađivačku industriju. Prema tome, ona zadnja tablica, znači ne govorim o podjelama koje su rezultat naše analize, nego o onoj zadnjoj tablici djelatnosti, poddjelatnosti, koji nisu uključeni u sustav rangiranja, a vezano za industrijsku politiku. To je ogroman nedostatak ove strategije i tu smatram da bi mi morali nešto učiniti. Zašto? Pa industrijska strategija je dio mjera Vlade, a upravo ove grane su najviše pokrivene mjerama Vlade i mogu biti pokrivene pa vas podsjećam da je to gradnja brodova, pa je to metalni strojevi i opreme, pa je to čeličane, pa je to pitanje duhanskih proizvoda i rafinerijskih derivata. Prema tome, znamo da su tu ogromni poticaji, ogromne aktivnosti, a s druge strane kada promatramo što se događa oko rafinerijskih derivata da ih samo uvozimo, tu je ono gdje se upravo mjerama može posebno nešto učiniti. I smatram da zbog toga što ovo nismo uključili u strategiju strategiju jer ona nije rangirana, onda su nam možda ciljeve koje smo postigli nedovoljni. Pa ja smatram da bi taj nedostatak jednostavno trebalo otkloniti uključujući i ove ove aktivnosti i djelatnosti da bi mogli imati možda jače naglašene ciljeve. I dapače, mislim da smo možda trebali slijediti ono što je Europa postavila svoje ciljeve. Koliko ćemo ukupno imati zaposlenih, recimo Europa veli do 2020., 2020., imat će 75% aktivnih zaposleno i ono što je, Europa je rekla da će voditi brigu o siromasima pa je rekla da će smanjivati broj ugroženih građana sa siromaštvo, to su ciljevi strategije. Mislim da bi i naši ciljevi bili jače naglašeni da smo ih probali tako naglasiti, ali onda smo morali ove djelatnosti uključiti. Kod samih analiza kako smo ovo razvrstavali, imam možda određene sugestije. Prije svega, proizvodnja hrane je bitna, ali da bi mogli dobro analizirati što je … i što treba učiniti, onda smo morali usporediti sa trgovinom. I vidimo da proizvodnju hrane u Hrvatskoj ugrožava trgovina, odnosi njoj najveći dio cijene koja je na polici, najveći dio. A ta trgovina nije samo domaća trgovina, nego su tu i uvozni lanci i ako hoćemo o hrani govoriti jer doma se stvara … za jači izvoz, onda mi moramo jednostavno pojačati ovdje analizu odnosa trgovine i proizvodnje hrane jer je to za taj sektor vrlo bitno. Isto to znači i nešto oko proizvodnje drva, prerada od drva, namještaja. Nedovoljno analiziran odnos sa Hrvatskim šumama. Rečeno je da je problem za tu industriju odnos sa Hrvatskim šumama, zašto nema ulaganja, nema dugoročnih ugovora o isporuci sirovine, nema ih, u Hrvatskoj to ne možete imati. Prema tome još jače, zašto izvozimo trupce, zašto izvozimo daske, da li bi tu trebalo zaustaviti jer to Europa zaustavlja, nema. To je resurs kojeg vidimo da imamo, ali ne ide u finalnu proizvodnju, ali taj problem nije dovoljno naglašen u analizama koje imamo oko tog dijela. Kako niste derivate nafte ni obrađivali, onda nema ni to potrebe govoriti, ali sami znamo da je neprihvatljivo da uvozimo derivate, a a da u isto vrijeme imamo rafinerije koje su, budimo iskreni, pred zatvaranjem jer to nisu rafinerije, to su …. Znači, oni od nafte, više od 50% imaju teškog ostatka koji je daleko ispod cijene nafte. To su jednostavno možda stvari o kojima smo mogli nešto više reći i posebno kada govorimo kemikalijama. Mislim da je kod analize trebalo … za cijenu energetike. Mi imamo uništenu … koji je zatvoren, ali imamo i ogromne … u Petrokemiji Kutina. Zašto? Radi cijene plina. I mi u biti u ovim analizama nedovoljno smo analizirali cijene plina, ali vidim da sam se previše zadržao na na analizama i gdje treba popraviti još da bi nam analize bile jače pa ja idem ipak na mjere koje na neki način želimo provesti da bi ojačali i ostvarili postavljene ciljeve. Kod mjera vezano za stvaranje stabilnog investicijskog okruženja niste naglasili odnose sa lokalnom samoupravom, snagu lokalne samouprave, prostorno planiranje. To je nešto što treba navesti navesti u ovom dijelu, stabilno investicijsko okruženje ili obrnuto, da probamo vidjeti kako jednostavno probleme u tom dijelu smanjiti. Kod ovog dijela, s obzirom da se većinom mjere predviđaju u poreznom sustavu, što smatram da nije dobro jer najvažniji su resursi koje imamo i mi možemo koristiti te resurse, onda bi ovdje morali definirati politiku koncesija, politiku prodaje, politiku najma i stavljanja hrvatskih resursa u funkciju. Dakle, što na tim cijenama možemo postići da … veću efikasnost i veći izvoz jer očito ako to ne definiramo, imat ćemo opet prevelike koncesije, prevelike naknade, problem kako ćemo pitke vode, kako ćemo mineralne vode koncesionirati, kako ćemo ovdje treba daleko više riješiti lokanu samoupravu i treba riješiti pitanje upravljanja prirodnim resursima i …, a onda ćemo tu riješiti i odnos sa Hrvatskim šumama i politiku Hrvatske šume za dugoročno … i sve ostalo. Kada govorimo o znanosti, obrazovanju i vezi sa investitorima i ulagačima u prerađivačku industriju smatram da je dosta dobra razrađeno i ne bih se zadržao, ali kod restrukturiranja javne uprave evidentno je da nije samo mjerenje efikasnosti javne uprave nego da bi tu trebalo zaista imati niz mjera, a oni se nalaze u reformskom dokumentu Vlade koji je i dio dokumenata za EU. Ali ono što očito bježimo da vidimo najveći problem je ipak pravosuđe. Pravosuđe sa enormnim problemima koje pravosuđe ostvaruje pa je to razlog da imamo ogromnu nelikvidnost i nesigurnost ulagača. Prema tome ove mjere treba pojačati sa reformama u pravosuđu i vrlo jasnim definicijama što je to Zakon o financijskom poslovanju. Jer Zakon o financijskom poslovanju nije samo problem predstečajnih nagodbi nego i rokova plaćanja, a nema ulaganja dok ne riješimo taj problem ili to nije problem i tko će ga riješiti, pravosuđe ili uprava. To su stvari koje trebate ovdje vrlo jasno naglasiti. I razvoj tržišta i kapitala, sve ste prebacili na fondove rizičnog kapitala ja bih rekao privatna ekviti fondove. A što zaboravljamo? Zaboravljamo da imamo enormni kapital u mirovinskim fondovima. Imamo 60 milijardi kuna imobiliziranih u mirovinskim fondovima, to je novac građana Hrvatske. I ja smatram ako ste se već opredijelili strategiju okrenete prema onim u prvoj i u drugoj grupi onda morate donijeti dokumente da je obvezno ulaganje u prvu i drugu grupu sa mirovinskim fondovima, a da rizik preuzima državni proračun ako ne želimo rizik u mirovinskim fondovima. Ali novaca u Hrvatskoj ima samo se ne koristi. i onog trenutka kada mirovinski fondovi uđu u ulaganje u strateške grane prerađivačke industrije koje mogu povećati izvoz, koje mogu raditi profitabilno, mogu dignuti proizvodnost tada će se pojačati aktivnost u rizičnim fondovima i svima ostalim. Ali dok mirovinski fondovi nisu u ulaganju nego su u državnim obveznicama mi nećemo imati pravilno korištenje financijskog tržišta u RH i to je jedan od najvećih nedostataka u 4 dijelu dijelu prioriteta koje bi trebalo odraditi jer novac se ipak nalazi tamo. Prema tome, dokument koji je potreban ali koji bi još trebalo doraditi. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Sada imamo tucet replika. Poštovani zastupnik Josip Salapić, replika. **Salapić, Josip (HDSSB)** Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupniče Linić, malo je falilo da vam kažem i ministre jer nije tako dugo prošlo vremena od kada ste vi obnašali ključnu dužnost u Vladi. Smatram osobno da ste kredibilitet stekli svojim radom i puno je toga napravljeno oko financijske stabilnosti države. Nije ovo moje područje da kao pravni govorim, spomenuli ste reformu pravosuđa to smo imali na dnevnom redu jučer. Osobno se zalažem da svaka strategija nove vlade, svake hrvatske bude na početku mandata. Tako se stječe dojam da je ovo recimo pred kraj mandata, sve su vlade donosile strategije ja bih se pozvao zvuči ponekad ofucano to reći u Saboru ali konsenzus svih stranaka oko pogleda u budućnost za Hrvatsku, a mislim da je ova strategija ipak pogled u budućnost. Danas imamo puno većih problema, a teško je govoriti o boljoj budućnosti ako je danas spomenut ću naš grad Osijek ministar Vrdoljak dobro zna od jedne velike tvrtke IPK Osijek sa nekoliko tisuća zaposlenih više nema nijednoga, pa ćemo otići prema Valpovštini PPK Valpovo, Belišće, OLT osječki i slično to su veliki problemi jer danas je teško govoriti o budućnosti kada teško živimo. Ali evo ja se zalažem gospodine gospodine zastupniče, ponovo sam rekao ministre, da se oko ovih pitanja sjedne i nađe konsenzus da svako političko prepucavanje oko strategija. Imali smo neki dan Strategiju obrazovanja i znanosti gdje smo se svi složili da smo za to da imamo savršenu znanost, ulaganje u znanost, poveznica sa gospodarstvom, poveznica sa budućnošću Hrvatske EU, a drugi dan doznamo da nema plaće za prosvjetare u 12.mjesecu. Evo recimo to su problemi gdje bismo sadašnjost trebali povezati sa budućnošću pa bismo lakše mogli raspravljati, a ne sada da ja gledam jel ministar dolazi iz HNS-a, jel ako tu ima kvalitetnijih ljudi od Martine Dalić, Domagoja Miloševića do vas gospodine Linić pa do još nekih ljudi tamo koji imaju šta za reći a teško je ako ćemo gledati na lijevu i desnu stranu da se kvalitetno rješenje ne nađe sada kada možemo. ja se zalažem za tu strategija, to bi bila najbolja strategija konsenzusa oko bitnih nacionalnih pitanja. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepo i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. Slažem se sa svojim kolegom da bi svaka strategija trebala biti na početku mandata, ali nemojmo se opterećivati ono što nije. Sada imamo strategiju o kojoj raspravljamo, donesimo ju očekujući da će Vlada koja preuzme novi mandat ovu strategiju mijenjati, doraditi, pokazati veću ambiciju. Jel ako ovdje imamo 2,85 prosječni godišnji rast ja smatram nedovoljno, iako velim što je nedostatak. Nedostatak je da ključne grane gdje će država poticati prerađivačku industriju nisu unutra. Ali neka nova Vlada reče ne bit će 5% prosječno nek obrnuto reče, koliko će ukupno zaposliti radno aktivnog stanovništva. Prema tome, strategija ova može biti polazna osnova može se uvijek dorađivati, ali bitno je da imamo nekakve dokumente da bi mogli vidjeti kamo se krećemo jel ova strategija bitno odstupa od onoga što se događa. Mi ne da ne ostvarujemo ovu strategiju, u zadnje tri godine mi imamo kompletno urušavanje prerađivačke industrije, imali jednostavno imali i prethodnu strategiju već bi mogli reći što se to događa, zašto se to događa i rasprave bi bile daleko jednostavnije. Zato predlažem prihvatimo ju pa konsenzus će biti i promjena strategije. Ali ono što želim reći, nemojmo se obazirati na pojedine neodgovorne izjave nekih ministara. Čujte još nisam čuo da netko u Hrvatskoj nije dobio plaću, ostaje pitanje koliko su ministri odgovorni jel ako mu piše da može potrošiti 10 on potroši 12 u svijetu se odlazi, a u Hrvatskoj on dijeli lekcije. Mislim neodgovorni ministri pa bolje da se njima ne zadržavam. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Bačić, replika. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Kolega Linić, naveli ste nekoliko nedostataka ove strategije, odnosno neke prijedloge ste i naveli koje bi bilo dobro da ova strategija sadrži. Ja mislim da ova strategija nedovoljno uvažava činjenicu da je Hrvatska članica EU i da je na razini Europske komisije da su donijeti brojni dokumenti koji su trebali imat svoju potvrdu i o ovom dokumentu. Primjerice, Europska komisija donijela je Strategiju Europa 2020. za pametan održiv i uključiv rast i jedna od glavnih odrednica te strategije je kružno gospodarstvo. Gospodine ministre vi niti jednom riječju ne spominjete u ovom dokumentu kružno gospodarstvo, a Europa napušta linearno gospodarstvo i od sirovine stvara novi proizvod. To je u ovom dokumentu trebalo biti navedeno, jer je kroz tu Strategiju kružnog gospodarstva Europska komisija planira do kraja 2020. zaposliti 580 000 novozaposlenih. Taj dio je trebala biti ovdje percipira. I drugi dio kada govorimo o tome da je Hrvatska članica EU su europski fondovi. Ja također ne mogu shvatiti da se u ovom dokumentu ne uvažava mogućnost da se kroz europske fondove potakne industrijski razvoj Hrvatske u puno većoj mjeri nego što je to ovim dokumentom prihvaćeno, odnosno napisano, odnosno predloženo. Tako da držim da ta dva važna dokumenta Europske komisije s jedne strane, Europa za pametan i održiv i i uključiv rast do 2020. i kružno gospodarstvo su trebali bit kud i kamo više sadržani u ovom dokumentu, onda bi on bio cjelovitiji i na kraju krajeva bio bi prikladniji trenutku u kojemu se Hrvatska nalazi. I s druge strane, nespominjanje europskih fondova u kontekstu razvoja industrije u Republici Hrvatskoj za mene daje značajno negativan kontekst ove same strategije. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** To je razlog da sam i spomenuo da je jedan od nedostataka u analizama 2013. godina, kvantitativna analiza koja je trebala to obuhvatiti, a očito da je problem. Zašto? Jer nemamo izvješća za 2013. nekih tijela kao što je možda statistika, FINA, jer će to bit tek kasnije. Ali, e očito je da je 2013. morala bit obrađena jer je ona sa ulaskom u EU bitno promijenila se. Što je još važno što možda nisam ni napomenuo? To je zaštita okoliša. Ulazak u Europu je zaštita okoliša. Ogromna sredstva koja treba izdvojiti tko? Najviše mora izdvojiti upravo prerađivačka industrija, a znamo da je tehnološki problem u prerađivačkoj industriji. A kad je zaštita okoliša u pitanju i sva pravila koja nam nameće sada nova zajednica onda bi itekako trebalo ne samo fondove Europe, jer to možemo koristiti za zaštitu okoliša itekako može svatko od projekata u prerađivačkoj koristiti. Ali onda moramo govoriti o našim novcima, a ti naši novci su u Fondu za zaštitu okoliša koji se nenamjenski troši, neracionalno se troši. I da idete u analizu recimo to još fali, kako se trošilo za prerađivačku industriju ili za industriju najmanje novaca. Najviše plaćaju upravo oni su kažnjeni, ali novac umjesto da se vraća u nova tehnološka rješenja i zaštitu okoliša ne vraća se, koristi se za nešto drugo. I to su analize i to su rješenja kad govorimo koje mjere treba provesti. Znači, zaštita okoliša, povlačenje sredstava, ali i korištenje sredstava zaštite okoliša najviše za industriju. Dapače, ja bih bio rigorozan za ove ciljeve, sto posto samo industrija, ništa drugo. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Linić, vi ste govorili o puno segmenata u svezi ove strategije, industrijske strategije. Pri tome ste spominjali i tendencije koje su aktualne u EU uz ono kružno gospodarstvo o kojima je moj kolega prije u replici govorio plan je da uniji to mi je poznato jer bio sam tamo, s obzirom da postoji 25 milijuna tzv. SMS srednjih i malih poduzetnika, da svatko zaposli barem po jednoga. Dakle, da se daju poticaji, potpore i sve ostalo kako bi svatko od tih malih i srednjih poduzeća zaposlio barem jednu osobu. To je 25 milijuna novo zaposlenih u EU. 25 milijuna novo zaposlenih u EU. Znate šta to znači? Kod nas, čini mi se da baš i nemamo takve tendencije. A o uvozu hrane i smanjenju deficita, uvoz i izvoz hrane o kojima se također govorili to je već, ja mislim da mi u Slavoniji već o tome govorimo i kao uništavajućem čimbeniku. Dakle, uvoz hrane uništavajućem čimbeniku ne samo one osnovne poljoprivredne proizvodnje, nego i prerađivačke industrije. Upravo na tome je bio vaš akcent, dakle naša prerađivačka industrija, dakle naslovljena na poljoprivredu je zapravo i sami ste iznijeli podatke potpuno da kažem zamrla, klonula i onda imamo situaciju da je dvije milijarde uvoz poljoprivrednih proizvoda, a nešto oko milijardu govorim o eurima, nešto oko milijardu ili nešto malo više eura je izvoz hrane, a moglo bi biti potpuno obrnuto. Sve to doprinosi tome da smo u stanju u kojem jesmo i evo znate i sami ste rekli, o tome sam govorio i prije da Hrvatske šume i da je izvoz trupaca

Da, slažem se itekako je važno naglasiti one osnovne, strateške grane i njihove probleme. I lako je Europi reći jednog zaposlenog više jer nema straha od ulaganja. Novaca ima. Tvrdim u Hrvatskoj novaca ima, ali ima straha od ulaganja. Pa tko će uložiti kad ne zna da li će naplatiti ono što proda, da jednostavno realizacija finalna da bi povratio, da bi mogao isplatiti plaće, da bi mogao isplatiti i otplatiti kredite. Nema povrata, niti mu to jamči pravosuđe jer je potpuno neefikasno. Pa samo uzmite predstečajne nagodbe, riješeno od 7000 nekih 1600 a 5500 je trebalo otvoriti stečajeva. Da li su ih otvorili? Nisu, nisu. Što je Zakon o financijskom poslovanju rekao o plaćanju od 60 dana? Da li se plaća? Ne. I imate kompletne analize tko ne plaća. Jedinice lokalne samouprave, ne plaćaju trgovački lanci, ne plaćaju industrijski pogoni međusobno. To je problem, to treba riješiti. To treba riješiti ova strategija, to treba uvidjeti ova strategija da je to problem. I kad riješimo te probleme kao i brzinu izdavanja dozvole i ostalog stvorit ćemo sigurnost. Pa sigurno 50 i nešto posto poljoprivrednog zemljišta nije u funkciji. Došli bi stranci izvana jer traže gdje uložiti ali gdje da uđu kad imaju ovakvu nesigurnost. Prema tome, mi se bavimo osnovnim problemima i zato ipak stoji ova strategija mora reći kako država pomoći da jednostavno investitor ima sigurnost i da vjeruje da može povratiti svoje Poštovani zastupnik Ivan Šuker, replika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Linić možda u ovom strateškom dokumentu je najmanje napravljena poveznica između proizvodnje i tržišta, a da nekad makroekonomski pokazatelji bez obzira koliko se oni sviđali nekom ili ne sviđali otvaraju oči što trebate ili ne trebate napraviti je najbolje kad pogledamo ovih 7 plodnih hrvatskih godina, 2002.-2008. i onda ćemo vidjeti da je gospodarski rast tada se temeljio na boomu građevinarstva, kako cestogradnje i stambene izgradnje, a isto tako i na boomu trgovačkih lanaca koji su potencirali potrošnju. Ali međutim, jedan drugi podatak na koji svi zaboravljamo, a to je veliki rast deficita platne bilance. Znači da se uništavala na određeni način domaća proizvodnja a rastao je uvoz. I došla je krizna 2009. i nadalje, svi ti koji su oslabili u tih 7 dobrih godina naprosto su nestali. I ako sada u ovoj strategiji ne gledamo, lako je nešto proizvesti, samo je pitanje da li u trenutku kad su sve svjetske ekonomije zatvorene i prodaju svoje proizvode da li ih imamo kome prodati. I to je ključ možda svega. I ono što volimo često lamentirati kad politički nam paše, a to je cijena energenata. Petrokemija može jedino funkcionirati i biti efikasna sa cijenom plina. Ima načina i modela da se to napravi, međutim strateški gledate ako to ne stavimo u red naprosto je nemoguće govoriti o tome. I ono što svi zaboravljamo nekada i u bivšoj državi i negdje do 2004., 2005. svi mali i srednji obrtnici, zapravo obrtnici i mali i srednji poduzetnici su bili naslonjeni na velike sustave. Danas u Hrvatskoj nema velikih sustava, i to je ključni problem. Mi možemo ovdje pametovati koliko god hoćemo, međutim kažem neki makroekonomski pokazatelji bez obzira koliko se nekome ne sviđaju u nekom razdoblju otvaraju oči i upozoravaju na ono što je dobro i što je loše. A neću reći tešku riječ, najgori je onaj tko plaća tri puta iste greške. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Slavko Linić. itekako imati aktivnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu. Imalo je, nakon što smo završili ceste, nakon što smo završili trgovačke centre, poslovne zgrade trebalo je krenuti u energetiku, trebalo je krenuti u energetiku, trebalo je ulagati u hidroelektrane, termoelektrane. To su ogromne, ogromne aktivnosti za građevinarstvo. izvođenje radova ili su to cementi, željezo, čelik i sve ono što se upotrebljava. Trebalo je krenuti u željezničku infrastrukturu, to je nedostatak ja bih rekao ove Vlade da nije u tom dijelu najviše učinila sa tim investicijama, investicijama, sa tim. Ili hoćemo govoriti o dvije rafinerije? Pa samo kad to nabrojite to vam je 6, 7 milijardi eura u nekoliko narednih godina. To građevinarstvo pojačalo bi i potrošnju i to građevinarstvo bi onda bilo itekako poticaj za mnoge, mnoge prerađivačke grane koje bi pojačale proizvodnju za potrebe hrvatskog tržišta. A valjda bi se onda i ojačali za nastupe prema van. Ali ono što je isto tako važno da smo ulagali u proizvodnju ja bih rekao energetskih sirovina tog trenutka bismo imali i nešto drukčiju cijenu pa bismo i ugovor sa INA-om o monopolnoj cijeni koja je iznad europskog prosjeka itekako utjecaj da spasimo i Kutinu i DIOKI. u tom trenutku mi bi imali itekako važnu petrokemijsku industriju koja ne bi bila samo prisutna na hrvatskom tržištu, bila bi i konkurentna prema van. Jer shvatite, konkurencija je najprije sa jakim plasmanom na domaćem tržištu. **Leko, Poštovani zastupnik Srđan Gjurković, replika. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani kolega vi ste detektirali naravno 2013. što uvijek se može sada napraviti kao jedna analiza, kao što će se trebati i 2014. da se prate mjere jer ovo je strategija koja doslovno osigurava da se može pratiti realizacija kako rada ministarstva tako i rada Vlade i zato je između ostalog dobra strategija jer se može zaista pratiti cijeli tijek. Kad govorimo o domaćoj trgovini, što ste vi spomenuli, ovdje je sasvim jasno da ako imamo i želimo imati jaku industriju onda se moramo okrenuti izvozu. A ako imamo konkurentnu industriju koja može biti konkurentna na europskom i svjetskom tržištu, a očito i svi pokazatelji ukazuju i ove godine da je već ta industrija poboljšala svoje uspjehe u poslovanju, onda sigurno će biti i na hrvatskom tržištu taj uspjeh realiziran. Jer realno gledajući ipak je hrvatsko tržište premalo da bi moglo osigurati kvalitetan razvoj i prerađivačke i svih ostalih industrija i zato ova analiza i ova strategija koja se u prvom redu oslanja na izvoznu strategiju jer izvoz je ključ razvoja u svakom slučaju gospodarstva Hrvatske, je nešto što će onda osigurati puno lakšu konkurentnost i dostupnost naših proizvoda u trgovinama bilo one domaće ili stranih vlasnika. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** I slažem se s vama, ako hoćemo nagli skok našeg prerađivačkog sektora, izvoz, konkurentnost jel to su i ja bih rekao dokumenti EU, konkurentnost bez poticaja. Drugo je ono što se govori ulaganje u zaštitu okoliša, tehnologiju itd. to prati Europa, ali ta tvrtka mora biti konkurentan. Ali da bi ona bila konkurentna ona doma ne smije imati problema, ni u naplati, ni u dokumentima, ni u ja bih rekao svom poslovanju. I to je posao tijela javne ovlasti neovisno da li su pravosudni ili su to upravna tijela. Ali isto tako što je važno za njih, da nemaju veliku ovisnost o kreditu, da u takve strateške grane koje idu prema van imamo prisutne i mirovinske fondove. Taj novac treba biti unutra. Mi moramo mijenjati strukturu vlasništva u tim pojedinim trgovačkom društvima. Najveći nedostatak u predstečajnim nagodbama nije ušao novi vlasnik, nismo dovoljno koristili resurse financijskog tržišta koje imamo u Hrvatskoj. Bez novog vlasnika, bez dodatnih ulaganja u kapital u te nove tehnologije nećemo biti konkurentni jer sa kreditima, neovisno o cijeni kredita i većim učešćem nego što je uobičajeno Europi ne možemo uspjet bit konkurentni. I to će biti najveći nedostatak naših domaćih proizvođača. Ali ona je pitanje i još dva segmenta, cijena energetike koja mora biti konkurentna a to je posao države u odnosu na Europu ili barem na razini Europe i ono što je isto tako važno za konkurentnost vani to je naš mirovinski sustav sa enormnim deficitima koje opterećuje sa visokim doprinosima. Kako ćemo riješiti mirovinski sustav, kako ćemo povući prevelik broj umirovljenika sa mladim godinama natrag u funkciju gospodarstva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Branko Vukšić, replika. Uvaženi kolega Linić, vi ste stršili u Vladi kad vam je trebalo odrezati glavu, a stršali ste znanjem i osvježenje ste u ovoj raspravi. Na početku ste govorili o tome zbog čega Hrvatska izvozi trupce. Govorili ste jednim primjerom zbog čega izvozi trupce, zbog čega izvozi daske, zbog čega izvozimo sirovine. Mi smo se busali u prsa kad je Ikea otvarana kao evo napravila je Hrvatska čudo, a mi čudo možemo napraviti sa vlastitim sirovinama. Moramo znati da su Vlade te koje su poticale i potiču industrijsku proizvodnju ne samo javnim radovima new dealovima nego i u u partnerstvo sa privatnim vlasnicima. Nabrajao sam više puta, to je radila Koreja, to je radila Švedska, znamo kako su čeličane nastale u Koreji, kako je nastala Nokia, kako su nastale mnoge druge industrije. Upravo poticanjem, Vlada je ta bila koja je to poticala, Vlada je bila koja je to osmislila. Naša Vlada ne osmišljava. I jedan bitan segment o kojem ste govorili, to je upravo pravosuđe. Pravosuđe jest rak, rana i često o tome govorim u Hrvatskome saboru. Da, tko će ulagati u Hrvatsku, tko će pokretati proizvodnju ako nije siguran da ćemo moći naplatiti ono što proizvede. Pravna nesigurnost je ogromna od toga da su građani se ne osjećaju dobro u Hrvatskoj jer znaju da od sudova ne mogu dobiti ono što bi trebali dobiti, od toga da ljudi koji se bave proizvodnjom, koji se bave industrijom, oni koji bi htjeli uložiti ne mogu ulagati jer ne znaju da li će biti opljačkani i to opljačkani uz asistenciju države. I to je jedan od osnovnih problema i ta reforma treba biti sljedeća, ona je zakašnjela 20 godina, ali i o njoj trebamo raspravljati. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Slavko Linić. i to je možda jedan od najvećih nedostataka ove strategije da u točki 1. stvaranja stabilnog investicijskog okruženja ne govorimo o upravljanju prirodnim resursima. To su javna dobra, ali upravljanje njima definira Vlada, definira izvršna vlast, parlamentarna vlast kroz zakonodavnu regulativu. I sigurno je da trebamo definirat pitanje dugoročnih ugovora u snabdijevanju sirovinom kad je u pitanju drvo, da jednostavno moramo onemogućiti izvoz ne ne prerađenog drva, moramo. Zašto? Jer to je jedini način da povećamo broj zaposlenih, da nam radi prerađivačka industrija neovisno da li su obični proizvodi od drva, namještaj ili nešto drugo. Mi jednostavno tu politiku sa prirodnim resursima moramo definirati, mi moramo definirati korištenje mineralnih sirovina, voda i ostalog ako želimo biti konkurenti. I tu ako definiramo politiku kroz strategiju i kroz mjere strategije mi ćemo pokrenuti interes pojedinih ulagača, investitora da nađu rješenje za ta korištenja naših prirodnih resursa. naravno, ono što je, morate shvatiti osim ovakvog poticaja koji će ići kroz politiku upravljanja prirodnim resursima koje mora biti posebno naglašeno onda je tu i zaštita ulagača, a zaštita bez efikasnog pravosuđa nije moguća, nije moguća, i kroz efikasno provođenje postojećih zakona, jer jednostavno svaki ulagač mora imati sigurnost za svoja uložena sredstva. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Nova replika poštovani zastupnik Branko Hrg. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine Linić, vi ste rekli da je dobro donijeti strategiju pa makar i na kraju mandata. To je točno, uvijek ju je dobro donijeti jer je nemamo, ali ako se ona donosi ona bi bilo nužno da se donosi konsenzusom da se donosi usuglašena, da praktički nitko od političkih faktora u ovoj sabornici nije protiv nje nego da je svima prihvatljiva. Iz dosadašnjih rasprava i replika, čini mi se da nismo blizu takvog načina donošenja strategije, a kako bi i bili blizu ako znamo da je u izvornom obliku ta strategija izašla van bez prehrambeno prerađivačke i drvno prerađivačke industrije. Da je nakon toga pritiskom javnosti praktički stavljeno to unutra, a da onda nakon toga vidimo da predlagač na jednom odboru saborskom je istaknuo da proizvodnja prehrambenih proizvoda i namještaj ne ulaze u cijelosti u skupinu strateške djelatnosti, ali imaju potencijal za napredak. Kao do jučerašnjeg frontmena, ne samo ministra, nego frontmena ove Vlade i gospodarskog dijela Vlade, ja vas molim da možda još malo dodatno tu pojasnite, da li smatrate vi osobno da ove dvije grane industrije treba imati jači status u strategiji od onoga što se ovom strategijom nudi? Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Pa ako promatrate u strategiji, one su dobile strateško mjesto, nalaze se u prvoj grupi, znači najjačoj grupi, grupi koja bi trebala pokrenuti hrvatsku industriju i po tom dijelu ja bih rekao je dobro pozicionirana. Ostaje pitanje da li je dovoljno problema oko nje analizirano. Zašto? Jer onda su problem mjere, znači nedovoljno su izražene mjere pogotovo iz razloga što sam rekao da je kod proizvodnje i hrane i prehrambenih proizvoda problem trgovina i odnos sa trgovinom. I budimo iskreni, opet nadležnosti Ministarstva gospodarstva jer to je pitanje monopola, antimonopola i da ne govorim svega ostalog i očito na tom dijelu treba nešto učiniti da se zaštitimo od trgovina, barem na hrvatskom tržištu. A samim tim onda ćemo imati i veće mogućnosti za izlazak van. Ja smatram da kad govorimo o ovoj strategiji, možemo postići konsenzus. Znate zašto? Pa iz jednostavnog razloga što nisu toliko visoki ciljevi koje treba postići do 2020. Ja ih ne smatram visokim, oni nisu rješenja za našu ekonomiju koja ima mali broj zaposlenih u odnosu na umirovljenike. Znači, samo to morate gledati, mi moramo imati milijun i 700 tisuća zaposlenih da bismo riješili probleme u mirovinskom sustavu. Prema tome, ovdje gdje temeljna grana ima cilj povećati za 85 tisuća zaposlenih, nije dovoljno. Zato ne vidim za bilo koju Vladu sutra da je to neko opterećenje. Da mogu biti ambiciozniji u postavljanju ovih strateških ciljeva. Ali velim, ova bi strategija bila daleko kvalitetnija da smo uzeli one ostale grane koje nisu unutra, onda bi to bili daleko veći ciljevi.

ljudi iz mirovinskog sustava u radni proces. Pokraj 50% mladih to bi bilo malo čudno i smiješno. Međutim, u pravu ste. U pravu ste kada to govorite jer negativna demokratska kretanja, jer je velika imigracija što donosi do smanjenja broja i ponude zaposlenih, a uzrok tome je duga i visoka nezaposlenost, neusklađenost pojedinih ponuda i potražnja te odgovarajućih kvalifikacija. Najveće povećanje broja nezaposlenih baš je u prerađivačkoj industriji i to visoko obrazovanih kadrova. Kad dolazim i sam iz Gorskog Kotara koje obiluje šumom i nekad razvojem drvne industrije, ne mogu se dotaknuti toga i dati vam podršku što ste govorili jer ako je drvna industrija strateška …, odnosno trebala imati mjesto u strategiji razvoja, problem u tome su Hrvatska šume jer je to državna u državi. Događaju se investicije u drvnoj industriji, međutim ti investitori kasnije ne mogu doći do sirovine. Sirovina stoji, čeka na licitacijama i propada. Drvna industrija ima dugogodišnju tradiciju i visoki potencijal, ima domaće sirovine, 48% je pokrivenost šumama RH i time upravlja državno poduzeće Hrvatske šume.

Htio bih možda naglasiti taj naš problem radno aktivnog stanovništva u svom odgovoru na repliku iz jednostavnog razloga što ne bi se trebali bojati što nam mladi odlaze, ne trebamo se bojati. Zašto? Jer i oni koji su u mirovini su i školovani i radno iskusni kadrovi. Prema tome, nama će itekako pomoći da smo u Europi, da mladi ako već … da mogu bolje proći, zaraditi, nađu svoje prostore djelovanja i van Hrvatske. Zašto? jednostavno jer ja očekujem da će oni sutra vidjeti naše prirodne resurse, naše mogućnosti, naše školovane ljude jer ovdje se posebno naglašava snaga koju mi imamo u ljudskom potencijalu da se ulaže u Hrvatsku i mi Hrvatsku moramo doživljavati kao dio Europe. Ali je nama važno da skinemo taj strah da nemamo dovoljno radne snage jel u ovoj strategiji je to posebno naglašeno, da imamo nedovoljno radno aktivno stanovništvo. Ne, mi ga moramo vratiti na taj način da prerano umirovljene ljude koji imaju znanje, sposobnosti ponovo aktiviramo i vežemo. I tada, je možda će faliti neki mladi stručnjaci, ali ostavimo to tržištu rada jel sada je to europsko tržište rada, a borimo se zato da vratimo dio radno sposobnog stanovništva i povećamo tu participaciju radno aktivnog stanovništva i nemojmo ih držati u mirovinskim fondovima. god želi dajmo mu tu mogućnost. Ali naravno najprije moramo stvoriti uvjete za rast gospodarstva. **Zgrebec, Dragica (SDP)** U ime Kluba nezavisnih zastupnika govorit će kolege Ivan Grubišić i Damir Kajin.

Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, ministre sa svojim pomoćnikom sve vas pozdravljam i rado uzimam učešća u ovoj raspravi u ime Kluba nezavisnih zastupnika. Bila je jedna sintagma u povijesti Crkve, da je Crkvi potrebna reformatio in capite et in membris, promjena u vodstvu u glavi Crkve i promjena u dijelovima Crkve. Mislim daje sazrelo vrijeme da i Hrvatska nakon 24 godine svoje samostalnosti učini jedno reformatio in capite u glavi, a to je Hrvatski sabor, et in membris u općinama, regijama, županijama itd. To je To je potrebno poradi toga, a osjećam da već polako napredujemo prema onom idealu o kojem sam govorio zadnji put, a to je da smo u ovoj sjednici Hrvatskog sabora u 14.sjednici raspravljali Prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije bez vremenskog određenja. Isto tako bio je prijedlog Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva opet bez vremena i prostora kada to treba ostvariti. I sada 10.točka našeg dnevnog reda Prijedlog Industrijske strategije RH 2014.-2020., dakle odredili smo rok i to je mislim dobro. Ali to je ono prema čemu treba ići da napravimo strategiju razvoja Hrvatske u svim područjima, da ta strategija bude ili naručena od Predsjedništva Sabora, od stručnjaka, možda najbolje nezavisnih ljudi ali koji znadu struku da izrade tu strategiju. To državna institucija kao što je Sabor može organizirati da tu strategiju dobijemo na raspravu u Hrvatskom saboru. i ako se ta strategija razvoja Hrvatske kroz budućih 15 do 20 godina u Hrvatskom saboru ona postaje nacionalna strategija razvoja Hrvatske kroz budućih 15, 20 godina s tim da ona uvijek mora biti otvorena novim intervencijama koliko je potrebno ali prema tome moramo ići. Isto tako kada govorimo o reformaciji in capita in membris u hrvatskom Ustavu stoji da Hrvatski sabor ima najmanje 100 članova, a najviše 152. MI smo dogurali do 151, a mogli bi se vratiti na 100 ili još manje jer treba se prisjetiti da svaki dan hrvatskog državnog proračuna za troškove Sabora uzima se mislim ne znam točno ali oko 250 tisuća kuna. Mi ovdje trošimo vrijeme i trošimo novac, a napretka nema, stojimo u jednom minusu na svim područjima. zato je potrebno izraditi tu strategiju da Hrvatska ima strategiju i svaka vlada koja će doći poslije izbora ima se držati te strategije, a hrvatski predsjednik Sabora ili predsjedništvo prati primjenu te strategije i daje ocjenu pojedinom ministarstvu da li radi u skladu toga ili ne radi da mu može dati otkaznu kartu i da više ne može se baviti problemima. Projekt razvoja Hrvatske kroz budućih 15, 20 godina treba prihvatiti Sabor, treba proći saborsku raspravu i ako se prihvati postaje nacionalni program. Mi ovdje govorimo ovih dana i o izbornom zakonodavstvu, ja sam već 2004.godine rekao da su Hrvatskoj potrebne korjenite i institucionalne promjene. Na tome stojim i danas i zato smo i za preferencijalno glasovanje saborskih zastupnika za određivanje kriterija, premda u Ustavu stoji da svaki građanin ima pravo se natjecati, ali trebalo bi ipak ostvariti neke uvjete ako netko želi biti saborski zastupnik. Na tom bi trebalo proraditi i ne treba se bojati udruga civilnog društva koje pokreću neka pitanja i traže o tim pitanjima referendum. Jer ja ću spomenuti samo Island. Island je ušao u velike reforme, kod nas se o tome ne piše, ne govori, kao da se to događa negdje na nekom planetu izvan sunčevog sustava. Ali islandski parlament je ostavio parlament, ali je raspustio vladu i neće vraćati dugove koje je ta Vlada učinila. Neka vrate oni koji su se zadužili. I međunarodni monetarni fondovi, danas sam čuo nekakvu i pročitao nekakvu informaciju da smatraju da je, da su Islanđani postupili dobro. Mi to nećemo učiniti, treba vratiti dugove što smo pozobali. Ali kad se radi o donošenju ustavnih načela u Islandu, svaki građanin ima mogućnost predlagati stavke Ustava, ima mogućnost hoće li iskoristiti to je drugo pitanje. I postoji odbor koji će sve uskladiti i donijeti novi Ustav. Dakle, ne bojmo se inicijativa, ne bojmo se da pretvorimo partitokraciju koja je u Hrvatskoj na djelu u demokraciju, parlamentarnu demokraciju i ne bojmo se da predsjednik Hrvatskog sabora bude ta institucija koja će određivati i vrednovati razvoj, strateški razvoj Hrvatske i kako se ta strategija odvija po pojedinim područjima. Sad će gospodin Kajin nastaviti još raspravu koliko nam vrijeme dopušta. Damir Kajin, izvolite. Znači, ako ovu usvojimo to će biti 61. I jedni će reći da nakon svake strategije bilo nam je gore ne bolje, ti će reći da je Hrvatska išla dolje, da nije išla gore. da li će ova nešto promijeniti, ja bih volio, ali zapravo to na neki način i sumnjam. Kad gledam koji su najveći hrvatski problemi. Ja bih počeo od apatije. Ljudi su izgubili nadu da će im 2014. biti bolje nego trinaeste, da će 2015. biti bolje nego 2014. 2014. Neće rasti ni bruto društveni proizvod, ni standard. Da li će industrijska proizvodnja to ćemo vidjeti i kao da su se pomirili koja god vlast dođe bit će im isto. Izbori su jasno tu da se mijenjaju politike, ali ljudi su izgubili vjeru u vodstvo, politiku, pa nije čudno da i politika promjene spola postaje politika. Od čega valja poći? Ja bih rekao da to je kriminal. To je ono što nas je naprosto razorilo. Cijele su općine privatizirane. Devedesetih su privatizirane tvornice, '96., '97. imamo kuponsku privatizaciju, znači hotela. A nakon 2000. s naglaskom na dvanaestu, trinaestu počele su se privatizirati i cijele općine. Netko je rekao da mi imamo investitora. Mi nemamo ništa. Mi nemamo ni investicija niti investitora i mi se na neki način moramo prizemljiti. Mi da bi čak isplatili plaće učiteljima moramo rezati investicije u znanosti i školstvu. Nas je i Europa bacila nazad, a ne povukla naprijed. Do šestog mjeseca 2014. mi smo joj uplatili 3,6 milijardi kuna, povukli smo 3,4 milijarde kuna i ono što je najgore prioritete nam određuje Bruxelles umjesto da sa Hrvatskom sudjeluje u odabiru projekata. I gledam Istru dole koja je uvijek bila ispred financijski radi turizma, bliže smo Trstu, zapadu, nismo imali rata, a opet stagniramo. Ukupni prihod prošle godine bio je 28 milijardi kuna 4,5% hrvatskog prosjeka, a do 2001., 2002. to je bilo 7, 7 i pol posto bruto društvenog proizvoda ili 2002. 37% više nego što je bio hrvatski prosjek. Danas je to negdje 27%. Mi ćemo zbog blizine zapada, turizma imati manju nezaposlenost, ali zbog nepotizma, korupcije, netko će reći droge, medijskog zbog činjenice da je 50 lokalnih čelnika teže od 2 milijuna eura naprosto stagniramo. Pažljivo sam pogledao ovih 353 stranice plus ove tablice i od kuda početi? Ja ću krenuti od onog sa čime sam se bavio dobrih godinu, godinu i pol dana, da pojedinci ne preuzmu Mirnu i Puris, iako je to lokalna vlast željela. Nije bilo lako, ali u dva mjeseca u modernizaciju Purisa je uloženo više od 4 milijuna kuna, a u farme mladih purana uložit će se još 2 milijuna kuna do kraja godine. Preuzeto je 110 radnika. Mirna, želim vjerovati da će Podravka definitivno, a riječ je o najvećoj hrvatskoj prehrambenoj industriji ući u Mirnu, a cilj je bio rasprodat nekretnine i to sve preseliti negdje u Sveti Petar u šumu. Cimos Buzet vodi se stečaj iz Kopra, a to je ja bih rekao conditio sine qua non istarske industrijske prepoznatljivosti, jer bez Cimosa Buzećani mogu samo spakirati kofere i otići put Australije, Kanade ili Novog Zelanda. Za sad se stvar kontrolira. Najveća stvar za Istru koju je učinila ova vlast je 153 milijuna eura činidbenog jamstva za Uljanik i to bi moralo konsolidirati Uljanik grupu. I to bi moralo onda promijeniti i trendove u Istri. Pustimo turizam. U 20 godina na istarskim prostorima, drugdje je i gore sagrađeno je svega pet novih hotela. Jedan od suštinskih razloga krize u Hrvatskoj kako ja to vidim što svakih šest mjeseci ili imamo jedan referendum ili imamo jedne izbore. Nama javni dug s druge strane najbrže raste u Europi. Kamata preko 4, 5% dovest će nam MMF. Mi smo daleko od bankrota, ali javni dug od 230 milijardi kuna je neodrživ. I zato isto pamet sa ovim koncesijama za autoceste. I moramo reći ili plaće ili koncesija, ili mirovina ili koncesija, ili skuplja nafta ili koncesija. U Istri svi očekujemo s druge strane da kreće nastavak ipsilon koji je dat u koncesiju. Država je dala tunel u koncesiju, most Limska draga, prije toga je izgradila 50 km ceste, lani, pardon ove godine smo u proračunu osigurali 220 milijuna kuna koncesionaru i još koncesionaru vraćamo PDV i samo čekamo da se naprosto krene i realizira ta koncesija. I konačno, ako ti banka pozajmi 100 tisuća kuna za auto taj auto je od banke banke sve do onog trenutka dok se ne otplati zadnja rata. Do izbora 2016. neće biti investicija u Hrvatskoj. Neće biti niti većeg priljeva novaca. Predstečajne nagodbe, usuđujem se reći su bit industrijske politike u RH. Očistile su bilance, ali opet nema svježeg kapitala, nema promjene menadžmenta. U nas nakon stečaja pojedinci nažalost izlaze još bogatiji, a drugdje na zapadu ili se da se tako izrazim upucaju ili počinju ispočetka ili završe u zatvorima. I u izbornoj bojim se 2015. nažalost neće se puno toga mijenjati ili dešavati, a stvarni rezovi u ovoj zemlji počet će tek 2016. godine. Izvoz, to je možda ključno što treba spomenuti, on raste za cca 11,7% ili 4,6 milijardi kuna u odnosu na lanjsku godinu i u prvih 7 mjeseci dostigao je 44,7 milijardi kuna. Uvoz je rastao i dostigao 75,8 milijardi kuna. Najveći uvoznik hrvatskih roba je za 6 mjeseci Italija sa 5,6 milijardi kuna, slijede Slovenija i Njemačka sa 4,3, Austrija 2,4 a kad govorimo o o CEFTA-i BiH sa 4,3 milijarde kuna, Srbija sa 1,1 milijardom kuna. Ili zemlje iz naše ex-Jugoslavije negdje uvoze preko 11 milijardi kuna roba proizvedenih u RH.

Iransko-Hrvatske skupine prijateljstva Parlamenta Islamske Republike Iran koje boravi u uzvratnom posjetu RH. Molimo vas da ih srdačno pozdravimo! Na izlaganje kolege Grubišića repliku ima Dujomir Marasović. Štovana gospođo dopredsjednice. Kolega Grubišić lijepo ste govorili kao u Crkvi, ali znate što ću vam reći? Pun mi je kufer strategija. Ja predlažem da napravimo strategiju o načinu prikupljanja kestenja na Sljemenu. Toliko ja ove sve diskusije ovdje uvažavam i toliko mi znače. Ništa! Strategiju donosi jedna stranka, po mogućnosti jedan čovjek, jedan vođa u svojoj glavi i nju verificira narod na izborima, a mi smo ovdje buranija koja diže ruku. Ima vladajuća većina i sad 100 ruku, nema problema, može izglasati što je volja. Znači, strategija je trebala biti donesena na izborima i jedino što je meni dalo optimizma kad potpredsjednik Vlade Grčić rekao da nije toliko lud da kaže što će napraviti u Planu 21. E meni je to dalo optimizma da će se nešto napraviti. Ali nažalost, nisu ništa napravili i oni su se odlučili, koja, vladajuća garnitura, za strategiju nećemo raditi ništa nego ćemo voditi politiku iz dana u dan, drži vodu dok majstori odu tako ćemo 4 godine nekako životariti, nešto uljepšati pa ćemo biti još 4 godine. Nemamo pojma, a ovdje razgovaramo. Strategija, kad je Hitler odlučio da li će ratovati na jednoj fronti ili će otvoriti drugu frontu sa istokom, sa Rusijom. Pogriješio je, otvorio je drugu. E to su strateške odluke. A ovo što mi ovdje lamentiramo to je nula kuna. Vladajuća garnitura kad dolazi na vlast treba znati što će provoditi kroz 4 godine da narod bolje živi. Ovi ne znaju što će, na osnovu ovoga što su dosad napravili. Hvala lijepa. Kolega Marasoviću imate pravo na svoje mišljenje s kojim se ja ne mogu složiti i smatram da je potrebno donijeti Nacionalnu strategiju razvoja Hrvatske, od stručnjaka ili ministarstava ali radije od stručnjaka i da to bude kodeks postupanja u Hrvatskom saboru. A odgovornost za provođenje te strategije preuzima predsjednik ili može se on nazvati ban Hrvatske, predsjednik Hrvatskog sabora koji ne bi bio biran iz većinske stranke nego bi ga birali zastupnici između sebe na temelju njegovih stavova, njegova projekta. Ne bi bio naklonjen ni jednoj ni drugoj strani, to je naš predsjednik, on je glavna točka i …/Govornik donošenja zakona u Hrvatskom saboru, on za to odgovara i on preuzima glavnu i rukovodeću ulogu u hrvatskom društvu. To je potrebno i bez toga ćemo lutat i, svake 4 godine novi programi, a znam da je jedan mi se hvalio ekonomski stručnjak da je za tri stranke radio program. Samo bi promijenio ovo je za HDZ, ovo je za HNS, ovo je za SDP ali bi on isti radio program. Dakle, jedan čovjek radio bi programe za različite stranke. Jasno, tako je to išlo i tako smo mi lutali ove 24 godine bez strateškog plana, programa razvoja Hrvatske. To je moje mišljenje. Hvala. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, ali Hrvatski sabor po Ustavu ima svoje ovlasti kao i predsjednik Sabora i ne treba im nove ovlasti davati, a i Hitlera pustimo tamo gdje je, nemojmo ga unositi u naše rasprave. Kolega Gjurković, također na izlaganje kolege Grubišića. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Dakle, poštovani kolega vi ste između ostalog rekli novac se ovdje troši, rezultata nema. Treba nam nacionalna strategija a ja bih vas pitao što mi danas radimo, pa mi danas raspravljamo strategiju industrijsku. Ona je sastavni dio sutra gospodarske razvojne strategije i svih nacionalnih strategija. Mi smo prije neki dan raspravljali o strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije. Prema tome, rezultati se vide i iz rasprava prvenstveno po odborima, raspravama, kao možemo reći da mi ovdje ne radimo ništa, a raspravljamo o strategiji industrije o kojoj su prije nas na javnoj raspravi dva mjeseca raspravljali po svim županijama i poduzetnici, i načelnici, i gradonačelnici, i župani i sve stručne službe i mi samo finaliziramo, a kako je rekao i ministar u prijedlogu apsolutno svi prijedlozi, nadopune ove strategije koja je jedno živo tijelo koje će se možda u određenim segmentima mijenjati su dostupni i dozvoljeni i po našem Poslovniku i naša obaveza ne samo da raspravljamo, nego da nadopunjujemo je nešto zbog čega mi i jesmo ovdje i zbog čega je naša odgovornost. Prema tome, raspravljat i replicirat na ono vaše kako i na koji način donosit strategiju i mijenjat određene izborne sustave apsolutno neću, mi smo ovdje i po Ustavu kako je rekla i potpredsjednica Sabora zaduženi da donosimo odluke, da donosimo zakone, da donosimo strategije, da biramo osim predsjednika države sve institucije. Prema tome, nemojmo ulaziti u taj prostor, držimo se ove strategije, nadopunimo je, poduprimo je, zaista je nešto što ovoj Hrvatskoj treba. I ono što je najvažnije poduzetnici, oni zbog čega se ovo radi i građani Republike Hrvatske je podržavaju. Slažem se sa tvrdnjom da mi ovdje raspravljamo ali rezultata nema i brod tone. I sad je problem da pokušamo taj brod usmjeriti pravim putem izlaska iz krize. Raspravljamo točno i uzimamo vrijeme, i uzimamo novac iz proračuna za naš politički rad. Sada imamo replike na izlaganje kolege Kajina. Kolega Domagoj Milošević. da nam je Europa više odnijela nego donijela, ili ovako nešto, ili da je Europa problem. Ne, nije Europa problem mi smo problem, odnosno problem je aktualna Vlada koja upravlja zemljom godinu i pol dana prije nego što smo ušli u EU i već godinu i pol dana nakon toga. I sve ono što je krivo učinila u tih proteklih tri godine i ono što je propustila dobro učiniti u protekle tri godine. I to je zapravo možda i ključni problem ove današnje strategije. Dakle, nema nikakvu vjerodostojnost. Sve što piše ili gotovo sve što piše u aktualnoj Industrijskoj strategiji koja se predlaže je suprotno od onog što čini aktualna Vlada protekle tri godine, sve. Sad da ne nabrajam, kad budem govorio u ime kluba pa ću ići u detalje. I drugu još, kad sam već uzeo riječ, i kad spominjete Europu imat dokument od 350 stranica i ni jednom riječju se zapravo ne osvrtat na tržišta, forsirat sektore a ne govorit o kupcima, gdje su ti kupci hrvatske industrije, na marsu? Dakle, govorit na 350 stranica o dokumentu a ne pričat o tržištima, o strategiji pristupa tom tržištu, odgovornosti Vlade i administracije u svemu tome mislim da je bespredmetno. Damir (ID - DI)** Ma ne, ne mislim da je nama Europa krivac, ali je činjenica da smo mi do 6. mjeseca ove godine put Bruxellesa uplatili 3,6 milijardi kuna a da smo povukli 3,4 milijarde kuna. Znači ni to nismo znali napraviti, ali je problem što nam prioritete određuje Bruxelles. Šta ja znam možda će nešto biti bolje u idućoj godini, eto u bruto društveni proizvod od iduće godine ulaze stavke po drogi i seksu, tj. ovaj prostituciji, možda će nam tu porasti ovaj bruto društveni proizvod pa nećemo biti u minusu nakon tih 11 kvartala. Ja sam siguran, za hrvatski ne znam, ali da će istarski BDP poskočiti, ali ne radi tolik prostitucije i seksa koliko radi tih narko festivala. Ali želim reći da bruto društveni proizvod nam pada za 1% u odnosnu na usporedno tromjesečje u 2013. godini. Industrijska proizvodnja u drugom kvartalu 2014. stagnira za razliku od prvog kvartala a najveći problem je pad građevine od 7,8%. Sva sreća da nam je rastao izvoz i ja sam namjerno spomenuo zemlje bivše ili EX Jugoslavije. Međutim, ono što smatram da je najveći problem, država je nama preskupa, mi u nadgradnji danas imamo 80 tisuća ljudi no što smo ih imali godine 90. Od početka krize do danas u nadgradnji je zaposleno tisuće ljudi no što smo ih imali 2008. godine za što se izdvaja 3 milijarde kuna više, dok s druge strane u realnom sektoru imao 120 tisuća manje zaposlenih i njihova bruto masa plaća je -7 milijardi kuna. Znači nas nadgradnja danas košta 10 milijardi kuna više nego 90. godine a s tim novcem se može sagraditi ne znam 50 hotela godišnje, zaposliti 5 tisuća ljudi, 50 tvornica, sagraditi pola autoceste od Zagreba do Splita ili šta ja znam sagraditi 20 tisuća stanova godišnje. Hvala lijepa potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega naše prioritet ne određuje Bruxelles, mi smo dio Bruxellesa ako se ne varam, mi smo ovdje jednoglasno kao i referendumom građana Republike Hrvatske prihvatili i ušli u EU. I mi sudjelujemo i radimo i u Europskom vijeću, i u Europskom parlamentu i Europskoj komisiji i mi smo ovdje u Hrvatskom saboru prihvatili sve uvjete i Maastrichta i po pitanju deficita, i javnog duga, i razvoja a zajednički nazivnik je razvoj i zapošljavanje u EU. Ovo nisu mjere Bruxellesa, ovo su prijedlog Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva gospodarstva za razvoj industrije u Republici Hrvatskoj o čemu vi u svojoj raspravi ste potrošili 30 sekundi. O raspravi o strategiji industrijskog razvoja. Vi ste rekli da je o njoj teško govoriti i na kraju ste rekli da nema investicija do 2016. Temeljem čega? Temeljem kojih podataka? Nazovite agenciju za investicije i konkurentnost, nazovite centar za energetiku i investicije i provjerite točno podatke o doslovno milijardama, ne kuna, nego eura, pripremljenih investicija ili investicija u tijeku i završenih investicija u ovome mandatu koji se realiziraju u RH i to poduzetnika, stranih i domaćih investitora, bez domaćih investicija koje očekujemo iz javne tvrtke, cca oko 9 do 10 milijardi kuna. Prema tome, kad govorite o izgubljenoj vjeri hrvatskih građana onda vam ja moram reći da vi doprinosite gubljenju vjere hrvatskih građana i u Vladu, ali prvenstveno i Parlament čiji smo mi članovi jer iznosite neutemeljene podatke bez analiza za razliku od ove strategije koja ima utemeljene podatke sa izvrsnim analizama koje naravno treba dodatno pojačavati sa 2013. godinom o kojoj ste vi, rekao sam, govorili samo 30 sekundi.

Da li je točno da nam pada industrijska proizvodnja već toliko vremena? Da li je točno da danas imamo više nezaposlenih no što smo imali pred 3 godine ili ove godine više nego prošle godine? Hvalimo se sa rastom u turizmu, sa 1, 2 ili ne znam koliko posto, a zapravo to je samo samo reflekcija na legalizaciju do jučer bespravno izgrađenih obiteljskih hotela, apartmana ili čega li već. Ne, nije nama Bruxelles ovaj glavni problem. Problem smo mi, problem su oni koji se razbacuju europskim novcem pa grade svoje urede npr. u prostorima Hypo banke u središtu Pule što vrijeđa razum svakog normalno Puležana ili Istrijana. I za kraj, da, točno, ja si uvijek postavljam pitanje, ne mogu naprosto razumjeti kako je ona generacija koja je vodila državu na ovaj ili onaj način od '45. pa do '90. godine mogla industrijalizirati zemlju, kako je mogla samo u Hrvatskoj sagraditi nekih 400 tisuća stanova, kako je mogla elektrificirati zemlju, postaviti turističku osnovu, izgraditi infrastrukturu osim autocesta, zaposlili ljude, izgraditi kombinate i tome slično. Vjerojatno jer je bilo manje korupcije nego što je danas. Da je bilo toga loše, da nije se moglo govoriti, da je netko poput mene govorio ovo što govorim ja, možda bi tek sada izašao iz zatvora, ali isto tako moramo priznati da je ona generacija učinila naprosto čudo. A imamo 60 usvojenih strategija od '93. godine. I pitajte ljude, da li im je bolje ili im je nakon svake strategije loše. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista, kolega Dragutin Lesar. Poštovana gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, ministre. Nakon vašeg uvoda, ministre, moram priznati da smo mi u klubu Laburista, ja osobno, od ove strategije imali puno viša očekivanja nego vi osobno. Tako ste ju barem predstavili. Ja sam očekivao da će to biti svojevrsna ponuda novog, odnosno hrvatskog … ili da se koristim rječnikom i same strategije, citat, ugovor između države i investitora. U 2 mjesta se pozivate, odnosno piše ta fraza. Međutim, ova strategija počiva na lijepim željama, planovima i vizijama, baziram doduše na nekoliko grupa kvalitetnih podataka, ali bez novca. Čak štoviše, u njoj piše i ona se oslanja, opet citat, na klasične bankarske kredite kao u kvalitetnu opciju za investiranje. U uvodu sam namjerno odmah spomenuo zbog toga što ću detaljnije to elaborirati u raspravi. Imati strategiju je važno ili može biti važno uz napomenu da 70% strategija propada i završava u ladicama. To smo čuli neki dan kada smo raspravljali o strategiji obrazovanja i znanosti. Tko se danas npr. sjeća ili uspoređujemo li zakone koje smo donijeli iz energetskog sektora i strategije energetskog razvoja iz 2009., tko se sjeća strategija gospodarenja mineralnih sirovinama iz 2008., strategija razvoja … iz 2011., nacionalna strategija razvoja zdravstva iz 2012.? Ili da postavim pitanje, kada su dolazili zakoni iz tih područja je u njima bila … usuglašen sa strategijom pa tri točke. Ova strategija u sebi predviđa i formiranje nekakvog stručnog savjeta pri Vladi za njenu realizaciju pa bi možda bilo dobro da onda uvedemo praksu, da donesemo zaključak, da kada dolaze zakoni s područja gospodarstva, financija, poreznog sustava, taj savjet verificira te prijedloge zakona u smislu kompatibilnosti sa strategijom kada bude usvojena svaka pa i ova strategija operativno se provodi kroz pravnu normu, zakone, pravilnike, uredbe, odluke koje donose Sabor, Vlada, ministar, ministarstva. Jer u protivnom glavni alati za njenu provedbu izostaju. Međutim, da bi ova strategija bila uspješna ona mora imati ili konsenzus aktera u industriji ili moramo uvesti pravilo da svi sudionici izbora u izbornoj kampanji se deklariraju i i odgovore na jedno pitanje, koje od postojećih dugoročnih strategija, ova strategija se odnosi do 2020.godine, dakle sudionici izbora bi trebali reći, ne mi ne prihvaćamo provoditi Industrijsku strategiju iz 2014.donijet ćemo novu, prihvaćamo obrazovnu strategiju, ne prihvaćamo energetsku strategiju. Na tom očitovanju prema dugoročnim programima ove države, a kažemo da strategije moraju biti temelj utvrđivanja cilja kojim idemo i sredstvima putevima kako ćemo do njega doći bi vidjeli da li politika koja ima volju preuzeti vlast prihvaća te dugoročne strategije ili veli mi ćemo napraviti svoje jer ove nisu dobre onda one imaju smisla. U ovom trenutku na snazi su 13 dugoročnih strategija ili planova, izbori će biti za godinu dana očitovanje o njima ili najavljivanja novih je nešto što je očitovanje o politici u gospodarstvu. Tko su akteri ove strategije po mom mišljenju, gospodine ministre? Poduzetnici i kapitalisti, banke i investicijski fondovi, obrazovni sustav, struka i stručnjaci, vlast ili politika koja ima najveću moć utjecaja, a najčešće mijenja ili ne provodi strategije i radnici i sindikati. Vi ste rekli da ste jako puno razgovarali s poduzetnicima kapitalistima, a nisam čuo jeste li razgovarali s bankama, a to ću ponovno podsjetiti što u strategiji piše. Dakle to da svaka vlast donosi svoje strategije znači da one u hrvatskoj mogu biti samo mandatne, kratkoročne, a ne i dugoročne. A ovaj izostanak mišljenja bankara ili financijskog sektora u ovoj strategiji nije smiješno nego jako bitno. sada 219 tisuća, industrija je tada imala udio u BDP-u 30%, danas 12,8, 13,6. To je posljedica privatizacije, pljačke, otvaranja tržišta roba, rada i kapitala, pada kupovne moći u Hrvatskoj, ulazak Hrvatske u EU, privatizaciju banaka i tu imamo najavljeni korak naprijed da ćemo i HPB prodati kao veliki doprinos realizaciji ove strategije, a objasnit ću zašto. Koje poruke strategija daje? Kupovnu nam moć ili domaća potražnja ovisi o kreditnim aktivnostima banaka, a ne o povećanju dohotka, to piše u strategiji. I točno je da je domaća proizvodnja pala dijelom i zbog pada kupovne moći. Izvodi se zaključak da će i nadalje kupovna moć u Hrvatskoj padati i više ovisiti o kreditnim aktivnostima banaka nego povećanju dohotka i zbog toga se hrvatska industrija mora okrenuti izvozu, to je zaključak ove strategije. Da li smo u izvoznoj politici samostalni? Nismo jer da jesmo onda primjerice izgradnje 80 patrolnih čamaca koje je hrvatska brodogradnja mogla izvesti bi bila realizirana i bili prodali, a ne bi nam bio zabranjen izvoz tih patrolnih čamaca koje smo kasnije uz put budi rečeno Amerikanci preko Francuske izveli u tu … državu i ne bi recimo danas problematizirali i dali tramvaje u kojima je 20 kompjutera možemo prodavati državama koje su nepoželjne EU ili američkoj politici. Tako da i kod izvoza nisam siguran da Hrvatska sama odlučuje što, kome i pod kojim uvjetima može prodavati. Dakle kreditna aktivnost banaka nije samo utjecala na količinu potrošnje nego i na strukturu domaće potrošnje ali je isto tako utjecala je i određuje i strukturu investicija u Hrvatskoj i to je točno. Obrazovni sustav obrazuje mlade za skladište, ovo je opet konstatacija iz same strategije. Poslodavci ne ulažu dovoljno u obrazovanje svojih zaposlenika i još se uvijek ponašaju kao da kvalitetne stručne radne snage ima u u izobilju. Banke kreditiraju proizvode svojih nacionalnih ekonomija uz visoku ili relativno visoku i puno višu kamatu i deviznu klauzulu. Visoko smo euroizirano društvo pa se i plaše većina, a očito i autori strategije ciljanja deprecijacije kune kao moguća pomoć izvoznicima. Dakle taj mehanizam moguće ciljane deprecijacije u strategiji nije ni ozbiljno razmatran kao dio monetarne politike, a monetarne politike u ovoj strategiji niti nema. Država neće iz proračuna znatnije intervenirati za realizaciju ove strategije, to također u strategiji piše. Ono što me zabrinjava kada je i pitanje državne intervencije u pomaganju i realizaciji ove strategije je oslobađanje od doprinosa kao formula spasa anđeoskog za investicije i razvoj industrije pa će se oslobađati od mirovinskog i zdravstvenog doprinosa 1,2,3,4,5. Tko to ima pravo nekoga oslobađati od plaćanja premije osiguranja za mirovine i za zdravstvo, a onda će mu sutra drvlje i kamenje i stalno ponavljati da mirovinski sustav je pred kolapsom i da ga država krpa iz proračunskih sredstava, da je zdravstveni sustav krahirao pa ga država eto mora spašavati, a malo, malo nešto oslobađamo umanjujemo pa država donosi propise da ne treba plaćati u sredstva koja su privatno vlasništvo osiguranika. Strateški cilj do 2020.rast obujma industrijske proizvodnje 2,85% godišnje, 85 novih radnih mjesta ili novo zaposlenih to nisam razumio. Rast produktivnosti 68%, povećanje izvoza 30%. Tko? CFJ. To su oznake prerađivačke industrije, građevinarstva, informiranja i komunikacija koji su svrstani u grupu tzv. pokretača industrije u Međutim, postoji još jedan problem u samom strategiji da neki pojmovi nisu definirani, pa se spominje investicije u fiksni kapital i kapitalna ulaganja. Ja nisam mogao shvatiti tu razliku u tome, pa onda ako netko zna pitam sljedeće. Od 2004. do 2012. inozemna ulaganja u Hrvatsku iznosila su 132,6 milijardi kuna. Od toga 34,7% u financijski sektor, 12,9 u trgovinu na veliko, 8,1 u poslovanje sa nekretninama ili kad to zbrojite 55,7% je bilo stranih ulaganja u nešto u nešto što nema veze sa industrijom. Pitam je li to 132,6 milijarde kuna investicija u fiksni kapital ili kapitalna ulaganja. Što to znači u kontekstu ove strategije? Strateške djelatnosti su definirane na 6 područja od čega bi pokretači trebali biti farmaceutski proizvodi, gotovi metalni proizvodi, računalni, elektronički i optički proizvodi, elektronička oprema, strojevi i uređaji i programiranje i savjetovanje. Ako se ne varam, prehrambeni proizvodnja i namještaj su svrstani u kategoriju čuvara s mogućnošću napredovanja u kategoriju pokretača. I sada dolazim do mjera koje strategija predviđa. Osnovni cilj ovog prioriteta je osiguranje sigurnog poslovnog okruženja investitorima, odnosno sklapanje ugovora između države i investitora, te izvozu orijentiranih proizvodnih poduzeća na razdoblje od 10 godina. Dakle, ovo se zapravo nudi kao novi društveni ugovor na rok važenja 10 godina i svaka vlast koja dođe ili ostaje mora se držati tog društvenog ugovora ako želimo da on da rezultate. To zapravo znači ova strategija. Zbog vremena ne mogu o operativnim, horizontalnim i vertikalnim mjerama osim onog strašnog protivljenja oslobađanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje kao genijalnog poteza pa ću završiti sljedećim. Razvoj tržišta kapitala i sad citiram: "Stoga je razvoj tržišta kapitala kao alternativa financiranju investicija klasičnim bankarskim kreditima predstavlja kvalitetnu opciju." I kaže dalje: "Zbog relativno visoke štednje građana u Hrvatskoj to je moguće." Koji je bio onda problem do sad bankarski sektor nije financirao industriju? Sada znamo koja su to strateška opredjeljenja. Koje su to mjere horizontalne i vertikalne, gospodine ministre, da ćete strane banke u Hrvatskoj stimulirati da klasičnim kreditiranjem investicija i izvoza ostvarite ciljeve ove strategije ako to do sad niste uspjeli, a niste uspjeli ni za milimetar, čak je i pad tih kreditiranja, tih investicija. U operativne mjere ste napisali snažnija aktivnost fondova rizičnog kapitala, jača pomoć države, rad specijalnih fondova rizičnog kapitala, fondovi rizičnog kapitala specijalizirani za ulaganje u komercijalizaciju registriranih patenata, program financiranja HBOR-a. Pa HBOR crpi svoj prihod iz državnog proračuna. Ove horizontalne i vertikalne mjere podrazumijevaju da ovdje piše za svaku kalendarsku godinu do 2020. koliko će HBOR dobivati novaca upravo radi praćenja ovih rizičnih fondova. Uz naravno veliku pohvalu što ste i vi kao ministar koji predstavlja ovu industrijsku strategiju suglasni da Hrvatska država proda jedinu hrvatsku banku koja bi mogla u velikoj mjeri biti u funkciji ove odredbe da klasični bankarski krediti su najoptimalnija mjera za investiranje. I uz molbu da mi netko objasni onu razliku ili suštinu investicija u fiksni kapital i kapitalnih investicija.

kad govorimo o upuštanju u poslovne vode onda može imati ovako dva generalna pristupa. Ili radimo ono što znamo raditi, pa tražimo nekoga tko će tu naš proizvod ili uslugu uzeti, kupiti. Ili gledamo što se to može prodati ili kakva je usluga na tržištu potrebna, pa se u tom smjeru aktiviramo. Vi ste dobro primijetili da su odrednice osobne potrošnje određene kreditima poslovnih banaka zapravo odredile pad potražnje i da industrija ne može na domaćem tržištu naći kupca, pa jednostavno se moramo orijentirati prema stranom tržištu, prema izvozu. Ali to nije cijela istina. I da li ste slučajno ili namjerno iz strategije izostavili dio u kojem se govori da je hrvatska industrija, se zasniva na proizvodnim aktivnostima niske dodane vrijednosti. Dakle, ja mislim da je tu suštinski problem i zapravo strategija tu poruku i daje da se hrvatska industrija mora okrenuti prema proizvodima visoke dodane vrijednosti i upravo zato se izdvaja ovih, ove poddjelatnosti, a donekle to javnosti nije bilo dobro razumljeno pa došlo je do prijepora. Dakle, to su one proizvodne djelatnosti koje imaju visoku razinu dodane vrijednosti. Da bi se ostvarila konkurentnost i na kraju krajeva da bi se onda na tom vrlo zahtjevnom tržištu uspio prodor takvih proizvoda. Da li se i strategija dobro govori da je zapravo cilj vratiti se na one pozicije koje smo imali prije, jer ova strategija upravo to radi, vraća vraća se na stanje koje imamo, a teško je govoriti o nekakvom većem rastu upravo iz ovih činjenica koje su nabrojene u strategiji, a koje su problemi hrvatske industrije. Hvala. Uvaženi kolega točno je da u najvećoj mjeri hrvatski izvoz se bazira na nisko dodanoj vrijednosti. To je nesporno. I da se želi dobiti tome da struktura našeg izvoza bude na većoj dodanoj vrijednosti. Ali suština problema je sljedeća, to preokretanje izvoznog dijela gospodarstva i proizvođača najprije zahtjeva investiciju, a ova strategija počiva na klasičnim bankarskim kreditima kao mjere investiranja. To problematiziram. problematiziram. I rekao sam da se radi o bankama koje u Hrvatskoj industriju kreditiraju sa duplo većom kamatom nego u svojim matičnim državama, da kreditna masa koju oni plasiraju u Hrvatsku se dijelom koristi i ona koju je HNB deponirala kod njih a radi se o 12 milijardi eura i da monetarne politike u ovoj strategiji nema kao mehanizma jednog od mehanizama koja bi utjecala na cijenu kapitala koja se na financijskom tržištu u Hrvatskoj daje. A nećete mi valjda reći da ste i vi osobno zadovoljni sa cijenom kapitala, kamatnom stopom, deviznom klauzulom, troškovima za obradu kredita koje sve guši, naročito one izvoznike koji novom tehnologijom žele ići prema izvozu. U tome je problem. Krešimir Bubalo, replika. osjetljiv i nikad ga nema dovoljno. U ovoj situaciji izgleda da ćemo imati strategiju i vjerojatno će ministar Vrdoljak i ministar Lalovac lupit s njom o stol pa će se strane banke prepasti. Zabrinula me jučer izjava ministra Lalovca kad je bio sa izvoznicima pa je rekao da moli, moli HBOR da olabavi uvjete prema našim izvoznicima. Da olabavi. Pa kako će se postaviti tek prema stranim bankama? Znači, kapitala za realizaciju ove strategije neće biti, a monetarna politika ne postoji u RH. Prema tome, upitno je ostvarenje upravo ove strategije tj. nemoguće ju je ostvariti bez kapitala kojeg Hrvatska u ovom trenutku nema. Znači, moramo tražiti izvore i moramo usmjeravati upravo taj kapital u realizaciju naših izvoznih programa i onoga što piše u strategiji ali bez osiguravanja izvora nemoguće je realizirati ovu strategiju. strategije, oni koji nisu primijetili da pitanje osiguranja kapitala za realizaciju ove strategije je najveća rupa u njemu. Kapital je brz, ima još on svojih interesa i ciljeva, što brže, što više zaraditi i kad se iscrpi ide na novo tržište, na novo područje. Njegov interes nije dugoročno ostajati ako nema ekstra profita. I ako nemate vlastiti kapital onda ste ovisni o takvom kapitalu. I samo je sad pitanje, a iz ove strategije proizlazi, da se Hrvatska do 2020. oslanja na kreditnu politiku stranih banaka u Hrvatskoj. Time priznajemo potpunu nemoć bilo kakvog utjecaja na promjene. A da Hrvatska nema svoju monetarnu politiku sasvim se s vama slažem. Imamo samo HNB i guvernera. Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospođo potpredsjednice. Pa kolega Lesar govorili ste o brojnim strategijama, njih 13, i neke ste i komentirali i ja bih si dao za pravo komentirati jednu izuzetno važnu, a to je Strategija turizma. Turizam je strateška grana i o toj Strategiji turizma smo govorili, nije davno da smo u ovom Visokom domu o tome govorili, i gle čuda u toj strategiji gotovo da kontinentalnog turizma nema ili ima malo onako nešto sitnim onim slovima kao ono kad kredite dajemo. To je loše, to je štetno i to je loše sigurno a naravno i nepravedno prema ruralnim područjima koja imaju itekako velike potencijale za turizam, I da je to tako, da se jednostavno zapostavljaju, zanemaruju ta ruralna područja govori i podatak da je ove godine Turistička zajednica turistički nerazvijenim županijama dodijelila npr. mojoj Koprivničko-križevačkoj i Bjelovarskoj sredstava manje nego ajmo reći uvjetno turistički nerazvijenoj Istri. Potpora tim događanjima je od pola tih sredstava otišlo za RED BULL Festival u Rovinju, a ostali su dobili ostala sredstva. To je jednostavno loše i ja se pitam kakva je to strategija? Je li to strategija ravnomjernog razvoja, je li to Strategija turizma RH ili je to Strategija turizma Istre koju naravno volimo i poštujemo. Hvala lijepa. Vi ste dali kolega jedan primjer, od toga kad donesemo strategiju a onda operativnim mjerama, zakonima ili odlukama različitih tijela radimo suprotno od toga. Ali, kreditno financiranje razvoja kontinentalnog turizma nitko neće pratiti, odnosno strane banke neće pratiti jer tu smo direktni konkurenti onima koji od kontinentalnog turizma ostvaruju 12 puta veći dohodak ili profit nego Hrvatska. nemojmo očekivati da će banke iz tih država koje imaju užasno jak razvijeni kontinentalni turizam pomagat razvoju hrvatskog kontinentalnog turizma. Oni ipak dugoročno promišljaju i štite svoje nacionalne interese. Srđan Gjurković, replika. kapital, fiksni kapital, ali možda onda dovodite javnost na određeni način u situaciju da ih zbunjujete. Dakle, sasvim je jasno da i ova analiza jasno kaže da naša industrija, naše poduzetništvo je loše kapitalizirano. ulaganje u dugotrajnu imovinu. To ulaganje u dugotrajnu imovinu, ojačavanje kapaciteta, ojačavanje snage poduzeća, tvrtki, industrije i onda nakon toga izlazak na tržište kapitala, onda nakon toga dodatna ili dokapitalizacije kroz to jačanje ulaganja u fiksni kapital i mogućnost daljnjega razvoja. A ova strategija daje, na to ukazuje a ujedno i daje mogućnost, i ono što je ključno kad govorimo o konkurentnosti Hrvatske države, stranim investitorima i domaćim investitorima, fondovima jasnu poruku da Hrvatska vlada je usmjerena u razvoj industrije, je napravljena analiza da oni jasno znaju ako ulažu u Hrvatsku industriju šta mogu i kako očekivat u povratu svoga uloženog kapitala i isplativost kapitala. I na taj način pokazujemo i svoju konkurentnost jer znamo šta i kako želimo ići naprijed i otvaramo taj prostor koji je ključan za strane investicije, i otvaramo i jasno pokazujemo da Hrvatska vlada, Ministarstvo gospodarstva zna u kojem smjeru treba ići. A ono što je ključno, ovu strategiju smo usuglasili sa poduzetnicima i oni su zato suglasni i to je dio njihovog projekta razvoja izvoza, jačanja, povećanja produktivnosti. I onda strani kapital, rizični kapital, fondovi spremni su u jačanju našeg poduzetništva. laburisti - Stranka rada)** Kolega Gjurković, hvala vam što ste mi otkrili tajnu dakle sad sam shvatio vi ste osobno usuglašavali sa poduzetnicima ovu strategiju tako da sam to primio na znanje. Drugo, pitanjem se ne može obmanjivati javnost, kad neko nešto pita to nije obmanjivanje nego traženje odgovora. Hvala vam na vašoj definiciji kojom ste ulaganje u fiksni kapital dali veliki doprinos ekonomskoj teoriji i nju pretvorili u egzaktnu znanost.

upućuje da ste s pravom reagirali na pogrešne termine koji se koriste, a često je slučaj da se u službenim dokumentima, pa i zakonima kaže investicija, odnosno kapitalno ulaganje. Tako da stvarno treba razjasniti što je koja definicija i šta znači. Investicija u pravom smislu je ulaganje materijalnih vrijednosti i znanja u sadašnjost radi očekivanih rezultata u budućnosti. A kapitalno ulaganje je ulaganje novca u materijalna dobra. A investicije u fiksni kapital, čuli smo jednu pogrešnu definiciju, moramo znati što je fiksni kapital da bismo znali što je investicija u fiksni kapital. Fiksni kapital je dio ukupnog kapitala koji je uložne u dugotrajnu imovinu koja može biti materijalna imovina i nematerijalna. Ako je materijalna onda se radi o zemljištima, objektima ako je nematerijalna radi se o licencijama, patentima …/Govornik Ali nije samo to neznanje koje vlada, vlada još neznanje da se ne razlikuje investicija s aspekta pojedinca i nacionalne ekonomije što je kapitalno ulaganje s aspekta pojedinca, to nije kapitalno ulaganje s aspekta nacionalne ekonomije. Kad pojedinac kupi stan onda je to stvarno kapitalno ulaganje, ali kad kupi država stan svom namješteniku, službeniku ili dužnosniku onda to nije nikakva investicija u fiksni kapital niti je to kapitalno ulaganje. Hvala lijepa. Dobro da smo čuli i definicije. Nemate odgovor? U ime Kluba zastupnika DC-a novog vala i nezavisni zastupnika Baranović i Martinčević kolega Petar Baranović. Poštovana gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, štovane dame i gospodo. Pred nama je kao što su mnogi govornici prethodno prethodno kazali dokument koji se zove strategija, jedna u nizu strategija koje su donesene u ovom Visokom domu hrvatske politike, jedna u nizu dokumenata u ovih dvadeset i nešto godina moderne hrvatske povijesti koji su doneseni s namjerom da seriozno, organizirano, pametno i kontinuirano pristupimo poslu, da unaprijedimo razne segmente našeg društva u konkretnom slučaju, u ovom slučaju da se pozabavimo industrijom. Kakvo je danas recentno stanje hrvatske industrije, to znate i sami. Dio odgovora leži i u brojci od tristo i nešto tisuća nezaposlenih. Činjenica je da u odnosu na prije ratno doba imao reliquiae reliquiarum hrvatske industrije, da je metaloprerađivačka industrija da je da se brodogradnja pokušava sad kako mi dalmatinci to kažemo škapulati kroz privatizaciju, da bazne industrije više nema, nema TLM-a u Šibeniku, nema TEF-a u Šibeniku, nema Dugog rata, nema ni Željezarije Sisak, nema ni Jadranske željezare u Splitu, rafinerije su nam pred gašenjem. Jednom riječju imamo tužno stanje. Što je uvjetovalo takav rezultat i stanje hrvatske industrije danas moramo biti objektivni pa kazati da osim katastrofalnih grešaka koje ću kasnije elaborirati, hrvatske politike u ovih dvadeset godina iz kojih bi trebali naučiti što raditi da ova strategija postane operativna. Posluju i neki globalni trendovi koji su nažalost u području kompletne zapadne civilizacije eliminirali radnički srednji sloj gotovo u cijelosti osim u pametnim zemljama kao što je Njemačka. Od Njemačke bi trebali učiti neke stvari ali dubinski analizirati kako su oni opstali. Postaviti pitanje zašto u Njemačkoj i danas postoji bazna industrija i zašto je jaka metaloprerađivačka industrija. U svim drugim zemljama EU bilježimo pad zaposlenosti u industriji, bilježimo kompletno preseljenje kompletnih proizvodnja sektorskih na daleki istok, zbog čega, zbog konkurentnosti. Sustav koji smo pristali prihvatiti na pijedestal stavlja konkurentnost. Cijenu proizvoda, potpuno je jasno, koja je uvjetovana nizom faktora između ostalog i cijenom radne snage. Kako smo mi u Hrvatskoj došli do ovoga osim globalnog utjecaja? Prvo smo privatizirali banke ne razmišljajući da strancima dajemo u ruke temeljni alat za financijski … proizvodnje svih drugih gospodarskih djelatnosti. Onda smo '94. uveli kunu sa katastrofalnim tečajem koji je preko noći ubio izvoz. Preko noći je ubio izvoz. Onda smo vodili energetsku politiku na način da u 20 i nešto godina moderne hrvatske povijesti nismo napravili, ne novu rafineriju jer imali smo di. Ni jednu jedinu hidrocentralu napravili nismo. Pa smo vodili poljoprivrednu politiku koja nas je dovela u situaciju da od vremena od prije 40 ili 50 godina kad smo poručivali ljudima na ovim prostorima da ostave selo i idu u industriju, tada se obrađivalo 3 milijuna hektara, danas obrađivamo milijun i 100 tisuća hektara, a 700 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i danas nije u funkciji. Po razini, odnosno udjelu navodnjavanih površina u poljoprivrednoj proizvodnji smo na samom dnu europske ljestvice. Imamo možda 2% površina pod sustavima navodnjavanja. Mi jednostavno više nismo u stanju stvoriti mogućnosti i konkurentnosti hrvatskoj industriji. Meni je jako žao što je gospodin ministar otišao jer sam prije ovog ljeta razgovarao s njim o jednoj konkretnoj mjeri. Navest ću primjer. Cijena energije kao dio troškova, bitan dio troškova u području prehrambene industrije. Koju mi politiku u Hrvatskoj vodimo 20 godina? Mi kažnjavamo potrošnju energije i ignoriramo činjenicu da onaj tko troši energiju taj … proizvodi. Mi u ukupnoj cijeni struje za industrijsku proizvodnju imamo nešto što se zove naknada za angažiranu snagu i što participira otprilike u prehrambenoj industriji, u njihovim računima za struju, to negdje participira oko 40 i nešto posto ukupnog troška. Što je naknada za angažiranu snagu? Dakle, ne govorim o potrošenoj energiji, koja naravno ima svoju jediničnu vrijednost i cijenu. Potrošili ste toliko kilowata, … ste proizveli toliko i toliko, ne znam, ribljih konzervi ili konzervi rajčice ili nečeg trećeg. Mi naplaćujemo hrvatskoj industriji naknadu za angažiranu snagu. Koja je trebala rezultirati čime? Trebala je rezultirati ili gradnjom novih hidrocentrala, provođenje pametne energetske politike ili je trebala rezultirati rješavanjem ogromnih, enormnih gubitaka tog istog HEP-a u distribuciji energije. Jesu li riješili pitanje gubitaka ovih 20 godina? Ne. Jesu li izgradili jedan energetski pogon i jednu hidrocentralu? Ne. A i dalje opterećujemo proizvođače sa takvom cijenom energije. Pitanjem cijene nafte 2008. godine vodio sam prosvjed Hrvatskih ribara zbog cijene plavog diesela. Cijena barela sirove nafte u američkim dolarima, 149 dolara, rekordno zabilježena, tada. Dolar puno jači tada u odnosu na kunu, nego danas. A cijena A cijena diesela koji participira u ukupnom troškovnom dijelu i konkurentnosti industrijskih proizvoda je bila tada 8 kuna na cesti, danas je 10. Kada je dolar slabiji i kad je trenutka cijena ispod 100 dolara po bareli. Što smo napravili? Privatizirali smo svoju firmu, upali smo u kartelsku mrežu i danas kartel pere nas, našu industriju kao što pere i sve ostale industrije EU. Kartel, gospodo. Ne tržište, slobodno tržište … nego dogovorena cijena kartela. I sad pričamo o porastu industrijske proizvodnje, a imamo nerealno visoke troškove, ulazne troškove te iste proizvodnje. Imamo kredite koji su dostupni onima koji žele investirati, koji su značajno skuplji nego u njihovim matičnim državama, dakle neko od poduzetnika ako želi odista pristupiti industrijskog proizvodnji, pokrenuti neki novi biznis, proizvoditi, danas u Hrvatskoj ima 20 do 30% skuplji kapital ukupnog kada gledate jer nije svejedno hoće li dobiti kredit sa 1% ili će dobiti kredit sa 4%. sa 4%. Matematički potpuno jasno. Ne treba biti magistar ni doktor znanosti i ekonomije da to shvatite. Dovoljno je da se bavite gospodarstvo i da u životu isplatite nekom nekada plaću i platite porez, to je sasvim dovoljno da shvatite čitavu filozofiju hrvatske industrijske propasti i generalno gospodarske propasti. Ovaj dokument je napravljen dosta detaljno i uopće ne bih želio da se shvati u ovom Saboru i u hrvatskoj javnosti da ni u ime stranke ni u svoje osobno kao zastupnik ja sumnjam u njegov sadržaj. On je napravljen referirajući se na postojeće stanje, prateći neke globalne trendove, razmišljanja su u njemu vrlo detaljno razložena, on sadrži sve elemente koje ovakav dokument treba sadržavati, ali je samo pitanje toga koliko smo mi operativno sposobni stvoriti uvjete da se ovaj dokument odnosno njegovi ciljevi … realiziraju. Je li spremno Ministarstvo gospodarstva, o tome sam osobno razgovarao sa gospodinom ministrom pa mi je žao da ga sada nema tu, preispitati tu praksu da udaramo … hrvatskoj industriji zbog toga što troši energiju radeći? Jesmo li spremni sagledati pogubnost nerealnog tečaja kune u odnosu na euro u kontekstu izvoza, a imperativ je 30% povećanje izvoza? Je li HNB spremna na tako nešto? Jesmo li spremni povećati međuresornu suradnju? Navest ću još jedan jasan primjer kako mi sami sebi pilamo granu na kojoj sjedimo. Prije 30 i nešto godina … zadarski je učio na Mediteranu sve zemlje … brancina. Bili smo pioniri u tome. pioniri u tome. Danas Hrvatska proizvodi 5 tisuća tona, jedna firma u Grčkoj proizvodi 45 tisuća tona brancina, ukupna grčka proizvodnja je 150 tisuća tona brancina. Niša u kojoj smo trebali biti prvi u njoj smo danas među zadnjima zbog objektivnih i subjektivnih okolnosti. Sada se radi nacionalni strateški okvir za povećanje proizvodnje u marikulturi koju ne možemo i nismo konkurenti po cijeni Grcima i Turcima na tržištu svježe ribe, ali imamo za razliku od ostalih ono što se u ovoj strategiji apostrofira to je znanje i stručnost. Jedna smo od rijetkih svjetskih zemalja koja ima specijalizirani studij tehnologa koji mogu raditi vrhunske proizvode na osnovi orade i brancina. I šta se događa u Hrvatskoj? S jedne strane planiramo povećanje proizvodnje s druge strane Ministarstvo zaštite okoliša donosi famoznu Natura-u, naravno kao i obično Hrvati veći katolici od Pape sva područja na Jadranu koji bi Bogom dan za razvoj marikulture osim postojećih lokacija su stavljena u Natura-u, sva ali bez iznimke. I danas apsolutno potentne firme Cromaris, Sardina Postira, Ribogojilište … da ne nabrajam dalje su limitirane i ne mogu dobiti papire za proizvodnju. Činjenicom da ne mogu dobiti papire za proizvodnju ne stvaramo sirovinsku osnovu sutra za specijaliziranu prerađivačku industriju vrhunskih kvalitetnih proizvoda, apsolutno konkurentnih po kvaliteti i kvantiteti, cijeni na tržištu dakle mi sami sebi zbog loše međuresorne suradnje, ne koordiniranosti sektora zatvaramo prostor za napredak. Dokle? Nije pitanje kvalitete sadržaja ove strategije, nije dame i gospodo pitanje potrebe donošenja strateških dokumenata. Samo budale srljaju poput gusana u maglu, pametni ljudi napišu strategiju, pametne nacije imaju strategije. Nije skandal imati strategiju, skandal je neprovoditi je, skandal je pisati jedno, a u životu raditi drugo, a još je skandaloznije kada donoseći odluke ne donosite odluke samo o sebi nego donosite odluke o sudbini 4 milijuna i 200 tisuća ljudi, to je skandalozno. O stupnju naše organiziranosti, međusektorske suradnje i dosljednog provođenja politika svjedoči činjenica, već dva dana u dolini Neretve ne funkcionira otkup mandarina. O tome sam govorio neki dan kada je situacija bila bolja. Tada su bar uzimali po kunu i 30, sada se ne uzima uopće. Vrhunski proizvod, specifičan, poseban, hrvatski originalni proizvod. Ima mandarina drugih vrsta, ali neretvanske su jedne. Slobodna procjena, ostat će na stablima 30 tisuća tona. Koliko funkcioniramo kao sustav, to je pitanje. Ovaj sadržaj ovog dokumenta on je standardno kvalitetan kao i sadržaj vjerojatno i niza drugih strategija koje su se donijele. Iz tog razloga nije problem prihvatiti, samo je problem da se zapitamo svi, a posebno izvršna vlast ova, buduća i prošle koje su griješile, kako i na koji način smo se doveli u ovu situaciju? Hvala lijepo.

apsolutno podržavam ovo što ste rekli vezano za mandarine i država je trebala već odavno naći rješenje za otkup koji je ugrožen i za cijenu, ali nažalost nije, nažalost ni neće naći. Jednako tako podržavam ovo što ste govorili za ribarstvo, to jest naš potencijal strahoviti koji je zbog ne razgovaranja među sektorima došao pod pitanje, to se apsolutno slažem. Ali ono čemu sam htio zapravo replicirati je pitanje strategija o kojima ste govorili, donijet ćemo puno strategija, donosimo ih bez rada i pravila, donosimo ih samo iz jednog jedinog razloga zato što Vlada nije napravila svoj posao koji je morala napraviti do ulaska Hrvatske u EU do 1.7.2013.godine. Danas smo bombardirani svakakvim strategijama koje nemaju ni glavu ni rep. Zašto? Samo zato što je donošenje strategije preduvjet da se bi se mogli povlačiti novci iz europskih fondova, to je preduvjet. Prije par danas smo raspravili Strategiju obrazovanja i znate što se dogodilo, Europska komisija nam je rekla morate donijeti sada posebnu strategiju o strukovnom obrazovanju da bismo mogli povlačiti novce iz fondova. Dakle donosimo bez ikakve glave i repa strategije koje su potpuno neujednačene. Pogledajte metodologiju one Strategije obrazovanja i pogledajte današnju metodologiju. Nemaju nikakve veze. Mi moramo donijeti nacionalnu strategiju razvoja RH to je preduvjet svih strategija, tek onda ćemo znati na koji način možemo razvijati strategije u pojedinim I tu je problem ove Vlade RH što nije znala da treba prije svega donijeti jednu opću nacionalnu strategiju i da iz te strategije se onda mogu povlačiti i izvlačiti strategije u pojedinim područjima, ovako ćemo svaki dan imati na dnevnom redu neku novu strategiju. **Baranović, Petar (Nezavisni)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Matušiću ja nisam protivnik strategija čisto onako zato što se u životu držim nekih principa bez obzira koliko sam poznavao Arhipelag u kojem sam proveo 20 godina mladosti uvijek je navigacijska karta stajala ispred mene. Pametni ljude stavu na papir pa to prate. Nije problem u tome što mi donosimo strategije niti bi ja izdvojio ovu Vladu, bez obzira što više ne spadam u vladajuću koaliciju kao zastupnik, želim biti objektivan i držati se istine. Nije ova Vlada ništa od od prethodnih vlada u štancanju strategija koje se nisu provodile, niti je ovo prva strategija koja je napisana, niti naglašavam ona po svojoj kvaliteti je nešto bitno super bolja ili je nešto bitno super gora od nekih drugih strategija koje su neke druge vlade u hrvatskoj povijesti donosile. Problem je toga što ne navigavamo po karti, a takvo navigavanje često završi nasukavanjem, a mi smo blizu toga nasukavanja. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica Poštovani kolega Baranoviću, sa velikim dijelom vaše rasprave se u potpunosti slažem. Započeli ste riječima kakvo je danas stanje u hrvatskoj industriji i zašto je tome tako. upravo u ovom dokumentu koji ja već danima čitam i pročitam proniknuti sve što u njemu piše, doslovno piše: "Izrađivač i predlagatelj ministarstvo da su u procesu izrade industrijske strategije, dakle ove od 2014. do 2020. te je bilo gotovo nemoguće doći do bilo kakvih podataka i informacija temeljem kojih bi se moglo napraviti vrednovanje operativnih mjera, aktivnosti koje je ministarstvo provodi." I to je suština ove priče. Tu nadalje piše da je strategija koju je izradio Ekonomski institut iz Zagreba izrađena 2009., da većina zaposlenih u ministarstvima nije znala da ona uopće postoji i to su problemi. Ova strategija je savršeno štivo, ima masu podataka. Pa ja nisam vidio podatke osim u onom broju zaposlenih u industrijama koliko mi to inženjera strojarstva imamo na području Republike Hrvatske u onom dijelu koji su raspoloživi za određene djelatnosti, koliko je inženjera elektrotehnike. Iz svega onog ostalog što propisujemo i ovdje pišemo da ćemo odraditi i napraviti. Na koji način? A da ne govorim ono što je gospođa Vesna Škare-Ožbolt, ona je najbolje definirala kad je pitala ministra zašto se niste uopće pripremili? Ja njega jednostavno nisam razumio, imam osjećaj da taj čovjek kad nam je izlagao u svom uvodu da nije znao o čemu govori, a prezentira tu strategiju. I upravo to potvrđuje ovu činjenicu tko je izrađivač studije koji je to napisao, da je bilo nemoguće doći do podataka u posljednjih nekoliko godina, u posljednje ove tri godine što je to ministarstvo provodilo.

Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. ja ne bih komentirao uvod gospodina ministra jer ga nisam slušao moram bit iskren, pripremao sam se za ovu raspravu. A šta se tiče ovih vaših drugih komentara oni zapravo potvrđuju ono šta je ključna poruka. Nije uopće upitno da strategije trebamo, niti je upitna kvaliteta, sadržaj i tekst, popis želja kako je netko od govornika prethodnih kazao. Upitno je samo koliko smo mi dosljedni i koliko smo spremni na taktičnoj razini donositi odluke koje su bitne da bi postigli strateški cilj, a to je oporavak hrvatske industrijske proizvodnje. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Kolega Baranović, kako su rekli moji prethodnici sa velikim dijelom vaše rasprave bih se složio, iako je on išao od mandarina, riba, ribogojstva, goriva, cijena energenata, pa sve do tenkova i vagona u metaloprerađivačkoj industriji ako smo mislili na Đuru Đakovića. Dakle, poplava strategija u zadnje vrijeme koje imamo u Hrvatskom saboru i koje usvajamo i koje niču kao gljive poslije kiše poput poplave referenduma također u Hrvatskoj i vi kažete niste protiv strategija. Naravno da su strategije da su strategije dobre, napisane hajde da kažem stručno. Ekonomski institut Zagreb znamo njegove valjanosti i vrijednosti, ali kažete da ste protiv toga da se te strategije ne provode. A zašto se ne provode? Zbog nesposobnih političkih elita koje vode državu, koje ne provode propisane ili napisane strategije od najboljih stručnjaka. Imamo u prosvjeti 200 eminentnih stručnjaka za obrazovanje koji su napisali strategiju, ali šta to vrijedi. Evo primjer Đuro Đaković gdje se politika klijentelizmom dovodi svoje podobnike na čelo, našega giganta, više nije gigant, sad je već postao pomalo i patuljak sa 17000 radnika devedesete godine na 800 radnika do 800 djelatnika, 800 radnika, a proizvodi tako specijalizirane stvari od tenkova, vagona, šinskih vozila ostalih itd., tračničkih vozila hajde da kažem. Što da kažemo? Politika je dovela svoje ljude koji su upropastili svojim neznanjem, nesnalaženjem, nemenadžerskim ponašanjem upropastili tvornice.

imenovali hrvatski građani na izborima, pa valjda će i oni ako su neki od nas shvatili svoje zablude i greške u životu shvatiti zablude i greške kad sljedeći put budu izlazili na izbore, a ja se osobno nadam da će izlaziti i po jednom prosperitetnijem modelu biranja zastupnika pa će znati čije će ime zaokružiti. Politika koja je petlja u gospodarstvo, ja osobno nisam protivnik toga da one političke opcije koje odgovaraju za neke stvari stave kadrove od svog povjerenja, ali sam za mjerljivost rezultata. U ovom konkretnom slučaju ja ne poznam detaljno situaciju u Đuri Đakoviću, ali da se iščitati da je situacija loša. Međutim, šta se tiče općeg stanja u društvu, pa tako i u gospodarstvu dijelom je odgovornost i na ovoj kući i Visokom domu hrvatske politike u kojem smo zadnjih, evo reći ću ovako. Da smo potrošili onoliko vremena koliko smo potrošili na rasprave o onima koji su poginuli u jednom globalnom svjetskom sukobu prije 50 godina, potrošili na gospodarstvo i na poljoprivredu raspravljajući stručno, argumentirano od slučaja do slučaja možda bi bili inicijator i okidač izvršne vlasti, menadžmentima da se počnu ozbiljnije, serioznije, kvalitetnije baviti svojim poslom. Možda bi pokrenuli neke pozitivne stvari. Ali bavili smo se stvarima koje spadaju u udžbenike povijesti i na to smo potrošili napraviti analizu vrlo vjerojatno 20 do 30% ukupnog vremena koje je na dispoziciji za zasjedanje ovog Visokog doma. A nemojte se naljutiti vi ste tome dali jedan svoj osobni značajan doprinos. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Baranović apsolutno se slažem s vama kada kažete da nije grijeh imati strategiju nego je grijeh je ne provoditi. Ali ja bih rekao da je grijeh, zapravo da je skandal ono što dosada nismo imali strategiju. I to u jednom ovako bitnom segmentu kao što je industrijski razvoj, odnosno industrijska proizvodnja pa i obrazovanje i sve ostalo kako neki kažu da smo sad u poplavi strategija. Međutim, nijedna strategija ne može biti samostalni dokument, a to je mislim kolega Klarić spominjao, dakle naša kadrovska slika Hrvatske. Dakle, tu moramo imati snažnu vezu sa ostalim razvojnim strategijama. Prije svega Strategijom obrazovanja. Spominjali ste i ulazne troškove u industrijskoj proizvodnji no ja moram tu pohvaliti predlagatelja koji je istakao računalno programiranje i povezane djelatnosti kao jednu od strateških odrednica industrijskog razvoja upravo zato što su tu ulazni troškovi prema ostalim industrijskim granama ako usporedimo relativno mali, a dodana vrijednost je izuzetno velika. Imamo i pozitivnih primjera u Hrvatskoj. Recimo u gradu Osijeku imate jako puno malih firmi, mahom malih firmi koje se šire, znači sa velikom mogućnošću širenja koje se bave softverskom proizvodnjom, odnosno proizvodnjom softvera i čiji je sav sav njihov rad izvozni proizvod. To je prepoznala i lokalna samouprava i radi se na projektu Osijek softver city. postoji pozitivnih primjera, a vjerujem da će ova strategija samo dodati na te pozitivne primjere, odnosno da će se država aktivno uključiti u rješavanje istih. Spominjali ste navodnjavanje dva, odnosno 2% naše površine je navodnjavano. To opet dovodimo u pitanje više stvari. Prije svega nedostatak krupnih čestica, zatim nedostatak razvojne strategije poljoprivrede, a osim toga ne mogu se sve kulture i sva zemljišta nisu podložna navodnjavanju. Dakle, bez jedne šire slike bojim se da nema općenitog razvoja bilo industrijskog bilo kakvog drugog. repliku. **Baranović, Petar (Nezavisni)** Hvala lijepa. Pokušat ću brzo. Što se tiče navodnjavanja nema argumenta kolega Hajdukoviću za situaciju u kojoj mi jesmo da smo na dnu europskih zemalja jer smo zemlja koja po svojim geološkim karakteristikama i klimatskim apsolutno udovoljava standardima poljoprivredne proizvodnje. O tome gospođa potpredsjednica vrlo vjerojatno zna nešto više od mene. Što se tiče obrazovanja i Strategije obrazovanja i njene usuglašenosti sa potrebama ove Industrijske strategije i uopće podizanja razine efikasnosti hrvatskog gospodarstva ja se nadam da će ta strategija dati odgovore na pitanja i da će je netko dosljedno provoditi jer postojeće stanje je sljedeće, mi u Baranji nemamo srednju Poljoprivrednu školu. 97% nositelja poljoprivredne proizvodnje na razini OPG-a nam nema nikakvu poljoprivrednu naobrazbu. Da nije tragično vjerojatno bi se smijali u ovom Saboru, ali je to da svi sjednemo i plačemo, bar pola sata dnevno. Što se tiče kvalitete i sadržaja ove strategije ja ni u jednom momentu svoje rasprave pa i sad ponavljam ne dovodim u pitanje samo apeliram na hrvatsku politiku danas, neku sutra ili prekosutra da se odista počnemo baviti donošenjem kvalitetnih taktičkih odluka u sferi gospodarstva koje bi omogućile da postignemo strateške ciljeve. Proizvodnja, povećanje industrijske proizvodnje, povećanje izvoza nam povlači povećanje zaposlenosti. To nam je rak-rana u društvu. A to ne možemo ako nismo spremni provesti mjere kao što je npr. barem korigiranje cijene električne energije u toj sferi naknade za utrošenu snagu. Ako nismo spremni to svesti barem na razumnu mjeru a ne da nam participira u 40% ukupnog računa za električnu energiju industrijskim proizvođačima. Kako i na koji način ih učiniti konkurentnima kad ih s takvim stvarima opterećujemo i kad im na takav način vezujemo ruke u samom startu. Mi naše industrijske proizvođače puštamo u ring sa zavezanom rukom da boksaju protiv svoje konkurencije. To je prava istina o hrvatskoj industriji i pristupu politike planiranja industrijske proizvodnje. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega mislim da ste s pravom, i to je dobro, početak svoje rasprave započeli upravo jednim podsjećanjem kako je nestala hrvatska industrija, kako je propalo gotovo preko noći ono što se desetljećima stvaralo. Govorili ste kako nema tu dugo vremena, ni u tom dobu nije bilo strategije. Da, to je bila strategija '90-ih godina, ovdašnjih vinovnika, ovih tu, čija je teška industrija bila njihova politika da treba upravo uništiti industriju, da se može živjeti ugodno samo od turizma, od usluga, od određenih servisa i od trgovine. I vidite, sada takvi vinovnici i vama daju replike, nismo precizni u tome kad će to biti provedeno i slično. Međutim, evo vrijeđaju kada govorimo o istini onda slijede uvrede jer upravo vidite mislim da bi bilo ne da nemaju pravo govoriti o tome, ali bilo bi pristojno kada govorimo o ovoj temi da šute i da zašute. I da puste Hrvatsku da se reindustrijalizira a ovo je jedan od prvih koraka. Zaista Zaista tu strategiju trebamo donijeti. Vi ste spomenuli svoj Šibenik, spomenuli ste i Zadar, da, samo neke tvornice. Ali meni i vama ne bi bilo dovoljno 20 minuta da nabrojimo tvornice koje su tada radile. Od 6 sati kada bi zatrubila radnička sirena rijeke ljudi su išle na posao. U 2 sata su se te rijeke ponovno vraćale svojim kućama. Nikada više, ni prije, nikada poslije ni političke manifestacije nisu okupile toliki broj ljudi. Eto vidite, sada toga više nema. Istina, treba biti pravedan i reći da smo takve signale dobivali iz EU da to treba i uništiti da mi možemo dovoljno, da što će nama industrija da mi možemo živjeti od turizma i od ovoga. Međutim, dobro je što ste i vi primijetili, a i mnogi drugi, da je nama za ovu … potrebna Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegice ja ne bih sebi uzeo za pravo da osporim bilo kojem saborskom zastupniku u ovom sazivu Sabora da izlaže, replicira ili komentira. Demokratska smo zemlja, svatko će na temelju svoje procjene i savjesti izlagati u ovom Saboru a isto tako nisam ni promašio istinu i kad sam govorio i kad god govorim o problemima koji su u korijenjeni duboko u hrvatskom društvu, ona se dotičem istine da oni imaju svoju genezu staru dvadeset i nešto godina pa onda možemo matematički znajući koliko je ko obnašao vlast možda doći do nekakvih aproksimacija o udjelu odgovornosti. Ali nitko nije čistih ruku u ovoj priči, niko, ni oporba ni vlasti ovih dvadeset godina. Činjenica je jedna da smo se probudili u 2014. godini a da nismo jedan jedini generator na hrvatskim rijekama i vodotokovima postavili da stvorimo energetsku pretpostavku za industrijsku proizvodnju. Istina je da smo TLM u Šibeniku gasili ne zbog toga što nisu imali konkurentni proizvod, proizvodili su ljudi strateške proizvode, proizvodili su aluminij, proizvodili su fero i siliko mandan koje su kupovali direktno od …/Govornik se ne razumije./… Siemens i ostale firme koje imaju svoj renome u svijetu. Morali smo ih ugasiti jer nismo imali energetsku podlogu, nismo imali energiju da bi zadržali taj vid proizvodnje. I stoga trebamo izvući poruku, ne možemo planirati reindustrijalizaciju ove zemlje ako nismo sposobni dignuti energetski sektor i ako se nismo sposobni prestati baviti marginalnim temama. Njemačka bazna industrija je opstala na konkurentnoj cijeni električne energije i dostatnim količinama električne energije, a 60% proizvodnje električne energije u termoelektranama Njemačke je na ugalj. To je prava istina. A mi danas imamo sustav u kojemu deset bukača s transparentima uništava industrijsku budućnost ove zemlje i nismo im spremni reći dosta jel to nije popularno. I odgovornost je na svima nama, na ukupnoj hrvatskoj politici je odgovornost brojke od 320 tisuća ili 330 tisuća fiksno nezaposlenih, ostavimo sezonske varijacije. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Poštovani kolega Baranoviću, rekli ste "Skandal je ne provoditi odluke" ja se slažem s vama. Dakle, odluke koje se donesu moraju se provesti. Još je veći skandal ako oni koji su dužni, oni koji vode državu, mislim naravno na sve u prošlosti, pa i na ovu Vladu koji su vodili državu ako ne donose odluke, a to znači da nemaju stajališta. Jednako tako ako se stajališta u hodu, ako se načela u hodu i odluke u hodu mijenjaju. Najvažnija strategija za četiri godine svake Vlade jest program Vlade Republike Hrvatske. Pa je onda potpuno nerazumljivo zašto se mjere koje su predviđene, primjerice vezano za outsorcing, vezano za davanje koncesija na autoceste itd. u hodu mijenjaju. I evo svjedoci smo sada, vezano za prikupljanje potpisa za referendum o monetizaciji, tzv. monetizaciji. Vlada odnosno dijelovi Vlade, koalicijskih partnera već u hodu mijenjaju stajališta tako da je javnost potpuno zbunjena i moguće je naravno da se prikupi dovoljan broj, to je sigurno, i moguće je da se onda na referendumima vodi gospodarska politika Vlade. To tako apsolutno ne može. Međutim, isto tako bih se složila s vama da je iznimno loše da političari koji odlučuju i jedni i drugi, i lijevi i desni, i gornji i donji vrlo često stajališta, odluke, načela mijenjaju ovisno o tome jesu li na vlasti, jesu li u Pa se slažem s vama kad apelirate da se svi oni koji su odgovorni za sadašnjost, a pogotovo za budućnost Hrvatske uozbilje i da počnemo otvoreno upravo na tragu ovoga što ste maloprije u replici rekli otvoreno govoriti kad kada o problemima i odlukama bez obzira što to u prvi trenutak biva obilježeno kao ne popularno. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvažena kolegice Kosor, da takli ste zapravo ključno pitanje funkcioniranja hrvatske politike u kojoj se često događa da ljudi koji dobivaju kapetanske funkcije nisu sposobni donositi odluke, često se to događa, bez da apostrofiram bilo čije ime, ali onaj ko nije kadar donositi odluke nek se ne vaća kormila. Na brodu koji je najuređeniji sustav uvijek bio i ostao, najsposobniji je zapovjednik i ne vole ga svi, često ga ne voli, ali mora biti sposoban donijeti odluku ako treba i trenutno, i sačuvat i teret, i posadu i putnike. To je poruka hrvatskoj politici da se ostavimo politikantstva i da ne pričamo o baucima, ako sagradimo termocentralu, ako sagradimo hidrocentrali šta će biti sa pticama, šta će biti sa ribam. Mi smo društvo bez kriterija. Čak u određenim situacijama i vjetroelektrane postaju problemi, a izračunato je da je utjecaj vjetrogeneratora 1,4 mrtve ptice godišnje. S druge strane u moru se događa ehtiocid, lovi se bez reda, bez poretka kako kome padne na pamet, antropološki utjecaj je nevjerojatan, nautički turizam bez ikakve kontrole. Još uvijek brodove mažemo sa premazima koji su na bazi teških metala. U totalnom smo neredu, ali to nije interesantno jer još nitko nije otvorio to pitanje. Mi smo PR nacija, PR nacija u kojoj se pojavi PR zgodna persona, da me sad neko ne bi shvatio da aludiram na nekoga, i onda ovaj narod upadne u jednu političku histeriju. Super, sjajno, bravo. Šta stoji iza toga? Nula bodova, ništa i na slijedećim izborima ponovno izabere ljude koji nisu sposobni biti kapetani. Malo je zapitati se i građanima šta rad. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice. Kolega Baranović, pa ja želim kroz svoju repliku ispraviti jedan vaš netočni navod, a rekli ste da do 24 godine nije napravljena ni jedna hidroelektrana. Je, 2010. godine puštena je u pogon hidroelektrana Lešće u Karlovačkoj županiji koja bi svojim kapacitetima mogla pokriti 1% ukupne potrošnje u Republici Hrvatskoj. Međutim, problem je nešto drugo, a vi ste djelom i upozorili u svojoj raspravi, kad ste spominjali naknade za korištenu snagu. Problem je u tome što je ova vlast, podigla cijenu čim je došla na vlast za 20% električne energije, a onda i nekih drugih energenata i postavila si je jasan cilj, izgradit ćemo neke hidroelektrane, spominjala se Ombla, spominjala se Hidroelektrana Senj, spominjala se Termoelektrana Plomin C i s tim novcem s kojim ćemo podignuti cijenu električne energije financirat će se investicije u tu infrastrukturu. Nakon 3 godine moramo zaključiti da nema ništa od tih investicija, da smo i dalje na putu gdje se ništa ne događa i da građani i dalje plaćaju tu skupu cijenu, a na HEP od svega toga iskazuje jedino veliku dobit. Najveću dobit od svih javnih poduzeća i naravno da postoji nezadovoljstvo. Građani su na neki način prevareni i oni bi razumjeli da su im podignuli cijenu pa da se nešto napravi. Najveće dvije investicije HEP-a u ove 3 godine su nova upravna zgrada i 1000 i nešto kupljenih automobila, ako se svi toga sjećamo, uz stalnu priču da se tamo nešto restrukturira ili rekonstruira. Vidimo i sami što se događa unutar dijela zapošljavanja, itd. Ako ćemo na taj način promatrati i ovu strategiju, ona zasigurno znači kroz obećanja bez ostvarenja neće imati svoju vrijednost. Koliko god se kolege sa lijeve strane trudili i pozivali… **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Boriću, opet na tragu prakse koje ćemo se mi reformisti držati, neke stvari ću prokomentirati vrlo objektivno. Što se tiče podizanja cijene električne energije, ona je dignuta tada u okolnostima koje su bile opravdane jer je tom trenutku prethodilo pad loših hidroloških godina i situacija u kojoj je Hrvatska uvozila enormno značajne količine električne energije jer smo naravno u lošim hidrološkim godinama ovisni, ovisimo o kiši. Hvala vam na ispravku za ovu hidrocentralu koja pokriva ukupno 1% potreba Hrvatske u 20 godina, to baš prati neke trendove u povećanju potrošnje električne energije pa je to vrlo značajno za primjetiti. Što se tiče nabave automobila, nije to grijeh jer nisu nabavljane limuzine nego su nabavljani terenski auti za održavanje, koji su do tada bili stari po 15, 20 godina, igrom slučaja znam za tu situaciju i nije svaka nabava i svaka investicija neopravdana. A što se tiče zapošljavanja, ja bih s obzirom da imate markicu stranačku koju imate, bio malo oprezniji u pogledu tih komentara. Hvala lijepa. Hvala vam izrazili svoje neslaganje s nemogućnošću da se … djelatnost za otoke i priobalje ne može razvijati na način kako što vi držati da bi se trebali razvijati. No dok s jedne strane to isto ministarstvo ograničava tu … djelatnost, posve nijemo je ostalo u jednom drugom kudikamo opasnijoj djelatnosti za to isto Jadransko more kada je u pitanju iskorištavanje ugljikovodika jer nije propisalo da bi trebalo prije nego što se krene u tu proceduru izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš koja bi možda pokazala da na pojedinim prostorima Jadranskog mora vađenje nafte nije moguće. Prema tome, dvostruki su kriterije ove iste Vlade kada je u pitanju ribarstvo i … i kada je u pitanju vađenje nafte, odnosno iskorištavanje ugljikovodika. Možda se taj stav sada promijeni kada je predsjednik države u svojoj predizbornoj kampanji odjednom promijenio stav o vađenju nafte i rekao da se s time ne slaže, vjerojatno kako bi mu kampanja onda u tom smislu išla u drugom smjeru. A kada ste spomenuli mandarine, potpuno se s vama slažem. Gotovo je neshvatljivo da će preko 30 tisuća tona mandarina ostati neobrano s obzirom da Vlada nije poduzela nikakve interventne mjere kada je u pitanju berba mandarina u dolini Neretve, ali nije to samo slučaj sa mandarinama, znate. Katastrofalna situacija sa maslinarstvo i vinogradarstvom, pogotovo dolje u našoj Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje će možda biti tek jedna desetina uroda od prošle godine, a i taj urod je vrlo upitne kvalitete. Dakle, koliko god mi donosili strategije, ako Vlada nema prave interventne mjere, palijativne mjere u određenim situacijama koje niti jedna strategija ne može predvidjeti, nema ni napretka, nema ni mogućnosti da se bilo što kvalitetno riješi nego jednostavno smo svjedoci da se događa to što se događa, primjerice u Neretvi, da će 30 tisuća tona ili gotovo … **Zgrebec, Dragica Gospođo potpredsjednice. Uvaženi kolega Bačiću, krenut ću od otraga prema naprijed, dakle od mandarina. Vlada nema mogućnost provođenja direktnih intervencija u sklopu nacionalne poljoprivredne politike mimo onoga što u ovom dijelu, u ovoj situaciji je regulirano pri Europskoj komisiji. Međutim ima mogućnosti da se krene u reformu poljoprivrednog sektora koja između ostaloga regulira i pitanje tržišta poljoprivrednih proizvoda i stvaranja sustava koji je spreman amortizirati ovakve udare. Ovo što smo mi u 20 godina u poljoprivrednom sustavu stvorili je ništa, osim nasada. Znači, samo na onoj najnižoj razini taktičkoj, na pristupu i marljivosti naših ljudi, seljaka, u pojedinim … imamo proizvodnju, ali da smo je sustavno planirali, onda vrlo vjerojatno sada možda imali nešto više trajnih nasada limuna pa nam ne bi jedan limun 30 kuna, a imali bi možda manje nasada mandarina jer bi imali potpuno drugačiju politiku za primanja uroda i trženja uroda. Što se tiče nafte, mi reformisti nismo protiv gospodarskih aktivnosti, ali smo za poštivanje svih zakonskih regula i zakonskih preventivnih mehanizama koji štite od incidenta. I što se tiče marikulture, nažalost situacija je takva kakva je, da je bilo više pameti, imali bi tu mogućnost, ovako smo sami sebi vezali ruke. Samo pouka o potrebi međuresorne suradnje i koordiniranosti kada se donose određene strategije i dokumenti, a posebno oni koji nas obvezuju prema vani. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. (HNS)** Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani zamjeniče, kolegice i kolege. Dakle, konačno imamo industrijsku strategiju i bez obzira na to što, ne samo zamjenik, nego i ministar koji je ovu strategiju prezentirao, dolaze iz stranke iz koje i ja dolazim, ja u tome ću čestitati. Najveća vrijednost ove strategije je šta ona se odnosi na one koji su o ovome raspravljali njih više od dvije tisuće poduzetnika gospodarstvenika koji će u biti praktično je primjenjivati i koji su suglasni sa ovom strategijom i ona je usklađena sa njihovim, ne samo željama, nego programima i radom koji u ovom trenutku industrija radi. Oni su je i raspravili i sugerirali i kritizirali i doveli do ovog stadija u kojoj mi sada raspravljamo o njoj. Jel ti poduzetnici će temeljem ove strategije i kreirati i dalje industriju i taj razvoj. Ono što je bitno, bitno je da su zaista kvalitetno analizirane industrija u Hrvatskoj, postavljeni su jasni ciljevi, prioriteti i mjere. Naime, svi ciljevi su kvantificirani te će uspjeh biti jasno i jednostavno mjerljiv kao i neuspjeh, te će se sukladno njihovom ostvarenju moći ocijeniti rad i ministarstva i Vlade. S obzirom da dolazim iz regije iz koje je turizam osnovna grana, nije samo u Istri nego i u Dalmaciji, deplasirano je govoriti koliko utjecaja ima i na državni proračun. Međutim zabluda je ako mislimo da to može biti jedini pokretač našeg gospodarstva 21.stoljeća, to su u biti industrije, nove industrije koje su izvozno orijentirane i koje se profitabilnošću mogu nositi sa stranom subvencioniramo konkurencijom. Vraćam se na brojke, one će biti osnovni parametar u kojem će uvjetovati u kom smjeru će se razvijati pojedinačni programi. Ova strategija je hrabra, ova strategija je ambiciozna, ova strategija je upravo onakva kakva Hrvatskoj treba. Ova strategija se odnosi u prvom redu na prerađivačku industriju, građevinarstvo, na informacije i komunikacije. Puno je do sada bilo u ime klubova i replika i rasprave i o nekim segmentima i djelatnostima koje ne spadaju u ovu strategiju. Zato ću još jedanput ponoviti, prerađivačka industrija, građevinarstvo, informacije i komunikacije. Ova strategija je dio buduće gospodarske razvojne strategije, ali ključna u našem razvoju gospodarstva i izvozu. Zajedno sa Strategijom obrazovanja koja je bila ovdje na raspravi, koja je usklađena sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, zajedno sa Strategijom poticanje investicija, zajedno sa Strategijom razvoja turizma i Investicijskom strategijom koja bi trebala do kraja godine doći u ovaj Visoki dom dobit ćemo zajedno jednu strategiju koja se zove strategija pametne specijalizacije koja nam dodatno otvara mogućnost isključivo poduzetništvu, povlačenje sredstava iz europskih fondova u iznosu od nekih 610 milijuna eura. Ali to naravno nije ključ i zbog čega imamo ovu strategiju, strategiju su u prvom redu poduzetnici i njihov i utjecaj i utjecaj Vlade, mjere Vlade RH da bi mogli rasti u izvozu, rasti u produktivnosti, da bi se mogli kapitalizirati. Ključne problem hrvatske industrije ova strategija je jasno definirala. I to još jednom pokazuje da ova Vlada u svojoj analizi ne bježi od kritika i ne govori samo oni prije nego jasno definira one problem koje imamo danas i koje moramo dodatno rješavati. Od tog institucionalnog okruženja, od neplaćanja o kojem je bilo isto rasprave pojedinih zastupnika definiramo, detektiramo i jasno stavljamo u strategiju i dajemo kroz mjere, zadaće sami sebi da ih realiziramo i da budemo kritizirani i mi kao koalicija i Vlada ako ih ne ostvarujemo na način na kakav smo definirali i kako vjerujem da će ova Strategija industrijska biti i donešena. Naravno uz tu svu analizu negativnosti ključnu da bi se moglo vidjeti gdje su oni prostori na koje moramo djelovati, gdje su oni prostori i mjere na kojima moramo aktivno odmah djelovati i rješavati ova strategija ne bi imala smisla. Ključne industrijske pod djelatnosti i djelatnosti jasno su definirane sa kriterijima bez ikakvog politikantstva, bez ikakve šminke, ulaženja i podilaženja bilo kojim interesima koji uvijek u društvu postoje, jasno i obrazloženo zbog čega. Isto tako,ključno je da su je analizirali i europsko tržište da se je usporedilo sa europskim tržištem kako bi te djelatnosti ne samo u Hrvatskoj nego baš zbog toga izvoza koji je ključan za razvoj Hrvatske mogli realizirati. Još jednom ću ponoviti, proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i pripravaka, proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvodnja, proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, računalno programiranje i savjetovanje povezivanje djelatnosti, proizvodnja električne opreme, proizvodnja strojeva i uređaja, proizvodnja prehrambenih proizvoda, proizvodnja namještaja ključne industrijske djelatnosti. Ali to ne znači da druge djelatnosti koje nisu definirane kao pokretači ovom strategijom nisu nisu im osigurani uvjeti za razvoj. Dapače, 80% mjera koje su u ovoj strategiji napisane i ako se i glasa, a vjerujem da će se izglasati ova strategija, su i obaveza da se i provode, su mjere koje se odnose na sve one koji nisu samo ključni u razvoju i ključni koji su se pokazali kao najtvrđi, najkvalitetniji, najproduktivniji, najefikasniji u vremenu recesije, koji u ovom trenutku su pokretači toga izvoza koji je u prvih šest mjeseci ove godine rastao 20% u Europsku uniju. I sasvim je onda jasno između ostalog da su oni definirani kao dodatni pokretači. Ali svima kroz ove mjere, svoj industriji moramo i trebamo pomoći. Iznimno mi je drago što je usklađeno sa obrazovanjem i znanošću i šta će se druge isto strateške odrednice i ovdje netko spomene i medijske industrije isto tako usklađivat sa ovom Strategijom Strategijom industrije zato što je ona zaista pokretač i ona dobrim dijelom zahvaća i neke druge segmente koji nisu definirani sa ovom strategijom. Prioritetna područja, stvaranje stabilnog investicijskog okruženja. Dakle, ova industrijska strategija ne govori samo naravno o ovim industrijama o kojima sam napomenuo da se isključivo specijalizirano odnosi kao pod djelatnost i djelatnosti. Stabilno investicijsko okruženje je vezano za sve i od turizma i od zdravstvenog turizma do obrazovanja, do investicija u obrazovanje privatnog sektora, do kulture, do zaštite okoliša. Zato je ova strategija iznimno bitna, zato ova strategija ono što bi rekli ključna. Poticanje strateške suradnje industrije obrazovnog sustava. Iako nije i ne može se često uskladiti dvije strategije koje su iznimno bitne da dođu pred ovaj Visoki dom, da se donesu jedna i druga istovremeno, a ključno je obrazovanje i industrija, ključno je usklađivanje poduzetništva i i obrazovanja. Imamo tu priliku, imamo tu mogućnost i to je jedna iznimno dobra stvar u ovom trenutku. Povećanje efikasnosti javne uprave i administracije. Dakle, jasno sami sebi kažemo mi to moramo kroz mjere koje su ovdje navedene. Mi sami sebi dajemo obavezu. I često kad se govori i često se čuje i vjerojatno ćemo opet slušati nama Bruxelles nešto određuje. Sve ove mjere mi sami sebi određujemo u onom trenutku kad donesemo ovu strategiju. I ove mjere su puno složenije za provesti uz svu, probleme koje se ima sa deficitom i javnim dugom. Ove mjere su mjere restrukturiranja, ovo su mjere u biti da javna uprava bude ono što treba biti na usluzi gospodarstvu, na usluzi građanima, na usluzi u biti Republici Hrvatskoj, da onaj koji radi u javnoj upravi sutra kaže ja sam ponosan što radim u javnoj upravi, ponosan sam što mogu služiti građanima Republike Hrvatske jer me oni plaćaju. To je ono što je napisano kroz mjere na koji način javna uprava sutra treba funkcionirati. Dakle, više se ne radi o priči mi ćemo nešto, mi dajemo sami sebi zadatak kroz ovu strategiju da to sprovedemo i da tu javnu upravu i kroz ovu strategiju reformiramo. Razvoj tržišta kapitala alternativnih izvora financiranja. Već je o tome u nekim raspravama bilo govora. Naše gospodarstvo i ovo uspješno koje izvozi loše je kapitalizirano, nema tu snagu kapitala, nema tu mogućnost za onaj iskorak koji je potreban u razvoju, nema mogućnosti osim klasičnog kreditiranja uz teške uvjete, uz složene visoke visoke kamate od banaka. Zato ova strategija kroz svoje mjere otvara prostor i daje zadaću Vladi i Ministarstvu gospodarstva da kroz svoje mjere osigura dotok dotok novog i svježeg kapitala uspješno poduzetništvo u poduzetništvo koje ima potencijala da bude sutra uspješno i u izvozu i u produktivnosti jer kaže svima onima koji žele u industriju ulagati mi znamo na koji način mi uzimamo obavezu da to sprovedemo, mi smo ozbiljno ministarstvo, mi smo ozbiljna Vlada, a mi donoseći ovu strategiju potvrđujemo da smo ozbiljna koalicija. Ali isto tako vjerujem uz potporu i onih koji nisu u vladajućoj koaliciji da dajemo poruku svima, da znamo da ova Hrvatska donoseći ovu Strategiju industrije otvara prostor svim investitorima, otvara prostor konkurentnosti i otvara prostor budućnosti ne samo poduzetništvu nego i hrvatskim građanima. Hvala lijepa. Imamo još dvije replike pa ćemo to prije stanke odraditi. Domagoj Milošević. **Milošević, Domagoj Ivan (HDZ)** Hvala gospođo potpredsjednice. Pa uvaženi kolega Gjurković samo nekoliko rečenica da vas ispravim. Prvo, u ovoj strategiji su navedene mjere od kojih veliki dio postoji u Hrvatskoj već godinama. I sad nije bitno koje su to mjere koje je donosila HDZ-ova ili SDP-ova Vlada, međutim one postoje i na raspolaganju su i trebale su bit primijenjene. Drugo, da bi industrijska strategija imala svoj puni smisao vjerojatno treba postojati gospodarska strategija. S gospodarskom strategijom vjerojatno je ova Vlada aktualna, odnosno većina u Saboru trebala preuzeti odgovornost za upravljanje državom. I treće, nekako danas cijeli dan je prošao kao da smo zaboravili da smo ušli u EU i da su postojali pregovori za ulazak u EU i da je ta bivše HDZ-ova Vlada u okviru Poglavlja 20. ne samo što smo imali strateški okvir za razvoj, nego u pregovorima sa Bruxellesom postojala i industrijska politika koja je usvojena. Dakle, nije točno da Hrvatska država po prvi puta dobiva dokument koji se evo pompozno zove industrijska strategija, a nadam se iza pauze da će bit dovoljno prilike i nas dovoljno tu u Parlamentu da raspravljamo, jer ću govoriti u ime kluba. **Gjurković, Srđan (HNS)** Poštovani kolega, vaš strateški okvir za razvoj, niste ga se ni vi pridržavali, a bolje ga je i ne spominjati s obzirom na ono što ste predviđali, način na koji ste ga donijeli. Donijeli ste ga kao i mnoge zakone da bi se, da bi što prije ušli u EU bez analize, bez ovoga načina na koji se donijela ova Industrijska strategija, a to je participacija onih na koje se to u svakom slučaju odnosi. U uvodnom izlaganju ministar je jasno rekao da određene mjere postoje i one su samo dio ove strategije. Nitko nije rekao da mjere određene ne postoje. Neke mjere koje je donijela bivša Vlada su i dopunjene ali ono što je ključno imamo cijeli segment zaokružen, jedan okvir temeljem kojega se može provoditi i mora provoditi ova strategija kad se donese. Mjere koje imamo i mjere koje moramo donijeti su napisane i one su dio paketa da bi se provodila strateška industrija. Nije ovdje govoreno niti je rečeno o tome tko je kada neke mjere donio nego je bitno da su sve unutra napisane i svatko tko je pridonio i tko je uvijek prije doprinosio razvoju gospodarstva i industrije treba pohvaliti. Samo je pitanje tko je doprinosio, a tko je u biti prodavao nacionalno blago, odnosno tko je prodavao nacionalnu stratešku industriju. Nije gospodine Gjurkoviću potrebna ovakva retorika jer ona ne pridonosi razvoju gospodarstva kao što ste sada na kraju svoga izlaganja govorili. Ono što je bitno za reći u strategiji nitko u HDZ-u nije protiv strategije ali smo protiv da strategija nije dovoljno dorečena i da u strategiji se ne možemo baviti statističkim podacima i da predviđamo rast 2,8% a da istovremeno ama baš nitko nije napisao kako i na koji način ćemo doći do realizacije i rasta BDP-a od 2,8%. Meni je nepojmljivo da drvna industrija koja doista evo ima najbrži rast unazad nekoliko godina poslije svjetske i ekonomske krize bude u biti spavač, a ne pokretač hrvatskog gospodarstva. brojna previranja, sastanke, uvjeravanja u konačnici je prihvaćeno da drvna industrija bude pokretač, a vidljivo je upravo da je drvna industrija samo u ovoj godini u proteklih 5 mjeseci ostvarila izvoz od 580 milijuna dolara. Ili bolje rečeno koncem ove godine to će biti preko milijardu dolara, što nikada dosada kada su najbolji uvjeti poslovanja bili u Hrvatskoj u proteklih 10 i ne znam koliko godina, 15, nije bilo. zar je trebalo toliko vremena da shvatimo da je drvna industrija pokretač, a ne spavač? Da je drvna industrija ta industrija koja će upravo zaposliti najveći broj djelatnika. Kojih djelatnika? Pa kojih upravo ima na Zavodu za zapošljavanje sa srednjom stručnom spremom. Umjesto da to shvatimo na početku, umjesto da zajedničkim snagama učinimo sve da se to dogodi mi smo morali uvjeravati i sa strane Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva gospodarstva da je drvna industrija pokretač. Puno brže moramo reagirati da shvatimo tko su pokretači. **Gjurković, Srđan (HNS)** Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovani kolega nisam znao da ste se vi osjetili prozvanim vezano za prodaju nacionalne strateške tvrtke, nisam znao da ste i vi u tome sudjelovali kad vas je tako to nešto zabolilo. Ali gledajte, kad govorimo o drvnoj industriji prodaja

da bi osigurali, omogućili što bolje, što kvalitetnije ne da izvozimo trupce nego doslovno da izvozimo dodanu vrijednost kroz naš namještaj i da osiguramo naravno i drugim djelatnostima koje su vezane i za kreaciju tog namještaja kad već govorimo o drvnoj industriji da se zaposli i da se razvija. Dakle, to je ključ ove strategije. Sada ćemo do 15,00 sati imati stanku i nastaviti ćemo u 15,00 sati.